Новопостъпили питания за периода от 30 юни 2017 г. до 6 юли 2017 г. Първо, постъпило е питане от народния представител Павел Шопов към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно третирането на посевите постъпило от народните представители Христо Грудев и Живко Мартинов към Нено Димов – министър на околната среда и водите, относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда. Следва да се отговори в пленарното заседание на 14 юли. Писмен отговор от: - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов на два въпроса от народния представител Искрен Веселинов. - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител

и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Любомир Бонев. - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Станислав Владимиров.

Ивайло Московски на въпрос от народния представител Красимир Янков. - заместник министър-председателя по обществения ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Пенчо Милков. - министъра - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Калин Василев. - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Цветан Топчиев. Преминаваме към питане от народния представител Корнелия Нинова относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от господин Юнкер, председател на Европейската комисия.

България ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз в изключително важен момент и за Европа, и за България. Предстоят решения за бъдещето й – и то на кръстопът, пред избор накъде да се развива Европа, в това число и България, важни решения по политиката за миграция, излизането на Великобритания и последиците за нас, кохезионната политика след 2020 г. и и други. През месец март господин Юнкер предложи пет варианта за развитие на Европа. Първият е както досега. Струва ни се, че това би било трудно за изпълнение дори и само заради това, че Великобритания ще напусне Европейския съюз. Като добавим към това противоречията между лидерите на различни държави членки в Европа, натрупаните проблеми – изглежда ни трудно да продължим по този начин. Европа има нужда от промяна. Вторият му вариант е: само единен пазар. Това поставя въпроса за онази ценност на общия ни съюз, която се казва „свободно движение на хора“. Означава ли това, че ще върнем границите и митниците и ще сведем Европа само до свободно движение на стоки? Третият вариант, който предлагат е: едни държави членки да правят повече, други по-малко – така наречената „Европа на две, три и повече скорости“. За нас също не е приемливо, защото вместо догонващото развитие на България до нивото на другите европейски държави, различията между държавите членки ще се задълбочават. Четвърто, да правим по-малко, но по-ефективно предлага Брюксел, тоест по-малко решения да се взимат общо в Европа и да се даде повече власт на националните парламенти и правителства. И пето, да правим повече заедно, тоест повече решения да се взимат общо в Брюксел, а националните парламенти и правителства просто да ги изпълняват. Ето пред този избор е поставена и България, и то в годината, когато ще председателства, тоест ще бъде водеща като държава и като политики. Господин Министър-председател, за съжаление, Вашето правителство на този етап сведе Председателството до вътрешнопартийни спорове, обвинения в корупция, в натиск, спорове за обществени поръчки и за пари. Но аз не бих искала днес да разговаряме така с Вас. Нека оставим това на прокуратурата, има и Комисия в парламента, органите да се произнесат. Днес думата ми е за политиките. Затова Ви питам: Вашето правителство и партньорите Ви в мнозинството, обсъждате ли ги тези въпроси? На кой от петте варианта се спира България? Изразили ли сте вече такава позиция? Какви приоритети ще предложите като Министър-председател на държава, която председателства Съвета? Но приоритети, които гарантират бъдещето на общия ни Съюз не само, а приоритети, които да се усетят от всеки български гражданин. Дали това ще е догонващите доходи до тези на европейците; дали ще е гарантираното здравеопазване, както е в Европа; дали това ще е Северозападна България да достигне равнището на развитие на Южна България – какви приоритети?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бялата книга за бъдещето на Европа представя пет сценария за развитие на Европейския съюз до 2025 г. Политическият и експертен анализ показва, че те разглеждат хипотези, които не е задължително да са взаимно изключващи се. Всеки един от петте модела съдържа възможности и предизвикателства, и правителството работи така, за да може България да се възползва максимално от решенията, които ще се формулират. Сценариите, свързани с Европа на различни скорости, могат да бъдат считани за приемливи само, ако се базират на волята на дадена страна – член сама да решава къде иска да бъде, а не друг да определя мястото България има интерес да участва в силна и обединена Европа с повече интеграция. Убеден съм, че мястото на страната ни е в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз. От особено значение за нас е включването ни в Шенгенското пространство и в Еврозоната, и България успешно покрива критериите, заложени в Пакта за стабилност и растеж. Засилващата интеграция е това, към което се стремим в развитието на Европа. На тази основа е нужно и задълбочаване на участието ни в Икономическия и валутен съюз, както и в инициативите за социална интеграция на страните от Еврозоната. Имаме нужда и от Европейски сили за отбрана, който да допълнят НАТО например при охраната на външните ни граници. В този ключов момент ни се дава уникалният шанс да председателстваме Съвета на Европейския съюз и да сме основен двигател в правенето на политики за един по-силен и по-обединен Европейски съюз. Одобрената вече Програма на държавите от триото – Естония, България и Австрия за периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г., предлага ориентирани към бъдещето приоритети, съсредоточени върху очакванията на гражданите, съвместното преодоляване на общите предизвикателства и достигането до реални резултати – всичко това е разработено в петте основни приоритета. Първо, съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност, фокусите върху единния пазар, предприемачеството и създаването на работни места, устойчива околна среда, инвестиране в бъдещето, икономически и паричен съюз. Второ, съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани и насочваме усилията си върху социалното измерение и по-специално към европейския стълб за социални права, равното третиране и недискриминация, насърчаване на социалната справедливост в борбата срещу бедността и социалното изключване, равенството на половете, модернизирането на обучението, отчитайки ролята на учителите и училищните лидери. Изключително важна за нас е кохезионната политика, която ни помага да намалим неравенствата в Европейския съюз. Нужна е модернизация на европейските образователни системи с акцент върху по-доброто интегриране на младите хора. Трето, енергиен съюз с насоченост към бъдещата политика в областта на климата. За нас това означава повече регионално сътрудничество, особено за изграждане на липсващата инфраструктура, сигурност, диверсификация на доставките. Трябва да се сложи край на изолацията на част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи. Четвърто, съюз на свобода, сигурност и правосъдие. Това означава справедливо правосъдие за всички, но и по-нататъшна борба с тероризма и по-добра взаимна съвместимост на информационните системи и бази данни на Европейския съюз. Пето, Съюзът като мощен фактор на световната сцена. Поставяме фокуса върху прилагането на глобалната стратегия на Европейския съюз, миграцията, Западните Балкани, стабилизиране на съседните на Европейския съюз региони, както и засилване на сътрудничеството отвъд съседните на ЕС региони, политика за развитие и търговия. Изключително важна тема в рамките на този приоритет е укрепването на контрола по външните граници на Европейския съюз и по-ефективно управление на миграционните процеси. Това изисква по-нататъшно сътрудничество със страните по произход и транзит. Следвайки програмата на триото, България разработва национална програма за периода на своето председателство, в която ще се постави акцент върху темите и областите от европейския дневен които отчита за особено важни с оглед бъдещото развитие на Европейския съюз и по които ще се стреми да постигне значимите резултати. Работата по проекта на програмата започна ведна след одобрението на Програмата на триото с предстоящи председателства на Естония, България и Австрия до 20 юли 2017 г. от Съвет „Общи въпроси“, нейното представяне на ниво премиери на трите страни в рамките на Европейския съвет на 23 юни 2017 г. В процеса на разработване на Националната програма на българското председателство се отчита изключително важният факт, че основната роля на страната председател е да бъде неутрален арбитър и балансьор в рамките на преговорния процес в Европейския съюз и да се стреми да защитава общите европейски цели. При разработване на Програмата се прилага децентрализиран подход за идентифициране на приоритетните теми и досиета, който и към момента се прилага при разработването на стратегически и планови документи на въпросите на Европейския съюз. На базата на предложенията от ресорните министерства е изготвен проект на програма, който предстои да се съгласува от Съвета по европейски въпроси. Той ще бъде разгледан на заседание на Министерския съвет на 11 юли, след това ще бъде предложен за обсъждане в широк кръг с всички заинтересовани страни, включително ще бъде представен и пред Вас в Народното събрание.

Да минем към конкретен разговор по миграцията. Господин Премиер, води се разговор в Европа за приемане допълнително на квоти мигранти от държавите членки. Чехия, Полша и Унгария казаха „не, няма да приемаме допълнително“. И Европейската комисия обяви, че започва наказателна процедура срещу тях. Вие, като се срещнахте с госпожа Меркел, какви ангажименти поемахте за България? Поехте ли ангажимент България да приеме допълнителна квота от мигранти? Ако – не, ще има ли това последици за страната ни? Ако – да, колко ще приемем, кога и в какъв график? Неслучайно питам това, защото миналата седмица правителството и мнозинството гласувахте един заем около 400 млн. лв. и в приложението, уточнявам, разбира се, заемът е за съфинансиране по програми, но в приложението към договора, там има едно място, на което пише едно нещо за мигранти. Поемали ли сте ангажимент за квота и част от този заем ще се ползва ли за това – първи въпрос? Вторият ми уточняващ – за „Европа на две скорости“. Господин Борисов, когато в предизборната кампания спорехме с Вас, ние от години поставяме въпроса за различното качество на храните, тогава ни обвинихте, че сме антиевропейци, че с това говорене ще извадим България от Европейския съюз и така нататък. Дойде време Вашето правителство да установи, че има двойни стандарти в храните. Ето, това е „Европа на две скорости“. Държави от Вишеградската четворка категорично казаха: „това няма да го допуснем“ и си предприеха мерки за защита на родното производство. Българската социалистическа партия внесохме закон, с който подкрепяме родното производство, мнозинството от ГЕРБ и патриотите го отхвърлиха в комисия. Тоест, каква е Вашата позиция по тази политика за „Европа на две скорости“? Какво ще направите по тази тема двойните стандарти в храните? Примирили ли сте с това, че България ще бъде във втората скорост и ще ядем такава храна, или сте изразили пред Вашите партньори в Брюксел, при срещите си, несъгласие с такава политика, и ако не сте съгласни, моля, колегите да подкрепят нашия закон? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Уважаеми господин Министър-председател, заповядайте за дуплика. Разполагате с две минути. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова! Аз съм си направил труд да проверя, но мисля, че за храните говорихме във Враца и Вие на другия ден говорихте за храните, но не съм сигурен, ще го проверя да видя кой първи го е говорил. Кой първи го е водил този разговор като дебат в предизборната кампания. Но, що се касае до миграцията за поемани отношения, аз мога да Ви кажа каква позиция заех и какво съм говорил пред Европейския съвет. Разбира се, и с с президента Щайнмайер, и с канцлера Меркел, и с президента Макрон – едно и също е, ако питате, да няма три питания за тримата дали съм имал различна позиция. Проблемът е, че Висшеградската четворка по принцип не поиска да приема мигранти, не че не иска допълнителни квоти. Ние се бяхме съгласили на 1200, ако не ме лъже паметта,

но на Европейския съвет зададох въпрос на колегите – допускаме, че приемем мигранти – 1200, ще ми разрешите ли да направя затвор, за да ги задържа там? Тъй като, ако поискате справка от „Гранична полиция“ ще видите, че ние вече имаме по 20, по 30 пъти задържан един и същи човек на границата със Сърбия, връщаме го в Центъра, той пак бяга, пак го залавяме, пак го връщаме. Просто те не искат да стоят тук, те и в Унгария не искат да стоят, и в Полша на искат да стоят. Там се води един по-глобален спор. Не ми се иска да влизам от трибуната в него – между Вишеградската четворка и другата част на Европа. Така че ние не само, че не сме поемали никакъв ангажимент, ние не можем дори и стария си ангажимент да изпълним по простата причина, че миграционният натиск в момента ни е почти нула и в същото време, дори това, което сме приели като релокация, те не желаят да се върнат в България. Така че нищо допълнително от това, което и Вашето правителство преди няколко месеца прие. Нищо различно няма, нито аз съм поемал ангажимент от това, което досега го има. Даже служебното правителство прие с повече по-тежко решение, отколкото беше нашето. Така че в това отношение мога да Ви успокоя. А що се говори за „Европа на две скорости“, затова ние толкова много усилия полагаме за влизане в чакалнята на Еврозоната. В противен случай ние, знаете по предсъединителен договор трябва да приемем еврото в даден период от време. Влизането в чакалнята не носи риск за нас, защото то гарантира две неща: инвестициите и намаляване на лихви по кредитите като цяло, а показателите сме ги изпълнили. Ако обаче ние не тръгнем в тази посока, не може да се сърдим на държавите, които имат евро, че искат да се защитят – след Гърция това, което се случи, своята валута. Така че ние трябва да подхождаме с разбиране и ако не искаме да изпаднем на втора, трета или пета скорост – газ, за да стигнем и да си вървим в сърцето, в ядрото на развитите европейски държави, и да си изпълним критерия. В понеделник знаете, че ни се даде целият достъп до Шенгенската информационна система и вече действително влизането на България в Шенген е чисто политическо решение, но знаете, че Холандия още няма правителство. Така че не виждам нещо, което тук би могло да ни тревожи в момента. Толкова са далече решенията от дискусиите в момента, че не виждам как в следващите години дори ще се стигне до взимане на решение. Основният проблем, който виси със страшна сила, това е Брекзит и според мен този развод, това казах и на госпожа Мей, ако разрешите, господин Председател, че от моя опит знам, че разводите винаги са скъпи скъпи и страдат децата. Това съм казал на госпожа Мей и ще видите, че по никакъв начин, нека съм лош пророк, нека в това да ме

Господин Премиер, що се отнася до спора ни за храните, нека да не разчитаме на паметта си, а да видим фактите. В Четиридесет и третото народно събрание ние водихме тежка битка за търговските вериги и тогава и Вашите депутати бяха против, свърши с успех за нас, и ние ще я продължим тази битка. По същество – има противоречия в думите Ви за бежанците. Не сме поемали ангажименти, не искат да стоят тук, но взимаме един заем, за да ги интегрираме. Не ми казахте нищо за заема. Защо са Ви тези пари? По отношение на двойните стандарти – аз Ви питам за качеството на храната, а не за влизането в Шенген. По Шенген ние нямаме противоречия.

Сега, Вие добре си споделяте на тези срещи личния опит, от личния Ви живот, разводите, жените и децата. (Шум и реплики в залата.) Той го казва, не го дърпам аз да говори това. Питам Питам Ви: на тези срещи поставихте ли въпроса за съдбата на българите, които сега учат и работят във Великобритания и какво ще стане? Не сте стигнали до дам – добре. Говорете си за разводите, ние ще поставим въпроса за съдбата на българите. И сега, господин Борисов, след изборите имаше среща между нашите две ръководства на партиите тук, в парламента – единствената. Тогава разговаряхме за възможните общи действия между БСП и ГЕРБ. Отхвърлихме предложението Ви за министър във Вашия кабинет от БСП. Отхвърлихме предложението аз да стана председател на парламента, но Ви дадох дума, че по председателство на България на Съвета на Европейския съюз имате пълната ни подкрепа, защото това е кауза за България и България може да спечели от това. Поставих Ви едно условие – всички въпроси по председателството да се решават в парламента, защото това е парламентарна република и преди да ходите, където и да е навън, и да изразявате позиция, да я обсъдим тук и да я приемем, и Вие ще имате нашата подкрепа, защото това е кауза за България. Вие обещахте, казахте – да, чудесно ще го правим в парламента. Разбира се, Вие ме излъгахте, господин Борисов. Отивате, поемате ангажименти. Българският парламент нищо не знае. Казвате сега, че Националната програма по европредседателство тепърва се обсъжда и ще се приема – тепърва, но Вие вече подписахте приоритетите с тройката. При това, обръщам Ви внимание, че колегата Ви от Естония преди да подпише се изправи пред парламента на Естония и говори там, и получи подкрепа преди да подпише.

Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Витанов, относно създаването на обща европейска армия.

позицията Ви относно създаването на обща европейска армия, особено във все по-активния междудържавен дебат за бъдещето на Европа, е противоречива и не дава принципната основа, върху която компетентните органи и експертите биха могли да изработят позиция за страната ни – такава, която да отговаря, първо, на националния интерес, и, второ, с която да участваме в предстоящите разговори за бъдещето на европейската отбрана. На 6 юни Вие официално заявихте, че Европа се нуждае от единна армия. Според Вашите думи, начинът да спестим пари и да имаме сигурна охрана е обща европейска армия с танковете на Германия, и с други военни формирования на останалите европейски страни. Нещо повече, Вие предложихте Европейския съюз да стане колективен член на НАТО. Това последното много ме обърка, защото, доколкото знам, в Европейския съюз има страни, които са неутрални, а има и други, които не желаят да членуват в НАТО и не биха искали Съюзът да се превърне в един придатък на военния Алианс. Вашето виждане влезе в противоречие с последния документ на Европейската комисия. Както знаете вероятно, на 7 юни Европейската комисия публикува документ за размисъл, в който са формулирани трите сценария за бъдещето на европейската отбрана и в нито един от тях не се споменава създаването на обща европейска армия.

Двете минути изтекоха. ПЕТЪР ВИТАНОВ: Секунда още, приключвам. Върховният комисар по външната политика също побърза да изясни, че не става дума за европейска армия, а за европейска отбрана, а три дни по-късно, на 10 юни, германският министър на отбраната Урсула фон дер Лайен категорично заяви, че обща европейска армия няма да има. Въпросът ми към Вас, господин Премиер е: на какъв етап са разговорите за създаването на тази обща европейска армия? С кого се водят тези разговори, тъй като очевидно не е с европейските началници? Има ли яснота относно

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев! Много неща, които са днес, се променят след това. Преди 20 години имаше Варшавски договор и НАТО. Тези, които бяхме във Варшавския договор, сега сме в НАТО. Моята логика да предложа на колегите общата европейска отбрана е именно това, което казах. Австрия, Финландия и други държави, които спазват неутралитет, то е едно и също

Кои могат да нападнат Европа? Те са 4-5 възможности, не са повече. И зададох въпрос: защо вместо Европейската комисия, имаме бюджет, да заделим 2% толкова, колкото е изискването на НАТО, и да осигурим финансирането, така както сме поели всички ангажимент. И тогава военните експерти, стратезите ни да кажат, а за немски танкове аз не съм говорил, защото производителите на военна техника в Европа са 5-6, другите са в Америка, Русия и Китай. Те не са много изборите. Имаме шанс да произвеждаме в България, нашата военно промишлена индустрия и аз съм убеден, че ще стане. Логиката ми е била такава: отделят се 2%, преценяват експертите на България, примерно какво и е нужно, на Гърция, на Румъния. Не е нужно едни и същи летателни средства да закупуваме непрекъснато, едните кораби, другите... Далеч съм от мисълта, че в момента няма достатъчно въоръжение в Европа. Напротив, сигурно има повече, отколкото ни е нужно. Не подценявам НАТО, ни най-малко. В България се провеждат най-големите учения. Сега през месец юли, мисля, че беше най-голямото европейско учение на НАТО в България. Така че ние тренираме, синхронизираме, правим, но това са огромни финанси, които гълта милитаризацията на държавите. Помните, едно време колко се радвахме като започнаха процесите на разоръжаване, защото тогава парите отиват в социалните системи. Сега говорим за милиарди, които само България трябва да задели, а я сметнете на фона на Европа какви пари ще отидат за въоръжение. И ако стане такава глобална война в Европа, ние за Финландия, за Австрия, за тези, които не са членове на НАТО, ще ли се грижим, или няма? Понеже те не са членове на НАТО. Така че тук дори не става въпрос да се взимат решения или нещо да се поставя на дневен ред. Аз съм убеден, че един ден, дай Боже да няма такава заплаха, но има ли заплаха това ще стане, защото всички ние ще се обединим и ще започнем да търсим възможностите, които има най-много една отбранителна система. Така че за армия не става въпрос, става въпрос за отбрана,

Но в Кипър имаме и обратния случай. Това съм казал. Това нито е протоколирано, аз го изказах пред Съвета като една идея, на която да ми отговорят с „не“.

Благодаря Ви, господин Председател! Господин Премиер, дами и господа народни представители, разбирам, това е било просто Ваше виждане. Аз останах с впечатление, че говорите от името на премиер в страна-членка на Европейския съюз. СТАНИСЛАВ от Вашите изявления всъщност виждам, че пропускате и друга много важна възможност за българския военнопромишлен комплекс, Вие споменахте, а именно: тази възможност която разкрива новосъздаденият европейски фонд за отбрана, който има годишен бюджет 5,5 млрд. Със стартирането на този фонд се създават няколко нови проекта за сигурност и отбранителна мощ на страните-членки на Европейския съюз, а само по направление „Разработване и придобиване“ се предвижда Съюзът да предостави финансиране до 500 млн. евро за 2019 г. и 2020 г., и по 1 млрд. евро годишно след това. Участието на България, струва ми се, в тези проекти би било глътка въздух за българската военна промишленост и решително би подпомогнало обявените от Вас по-рано проекти за модернизиране на военни заводи, за ремонт на военни самолети, за създаване на модерна база за построяване на военни кораби и тъй Затова струва ми се, че вместо да говорим за имагинерната, въображаема европейска армия, българското правителство би следвало да се фокусира върху подпомагане на българските фирми в усвояване на средства от този фонд, първо, и второ, да разгледа в детайли предложените три сценария за развитие на европейската отбрана, да прецени всичките плюсове и минуси по тях и да излезе с позиция кой от тях най-много отговаря на българския национален интерес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов. Уважаеми господин Министър-председател, заповядайте за дуплика. Разполагате с две минути. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Витанов! Първо, сега се сформира този фонд. Още не е сформиран. Нашата военна промишленост в момента се задъхва от поръчки и не може да смогне. Освен това, тук е господин Каракачанов – вицепремиер, ще Ви каже нашата доктрина, изрично при конкурсите сме записали, ще запишем и ще се отстоява на първо място, наред с всичко останало, така нареченото „индустриално сътрудничество“. Дали са кораби, дали са бронетранспортьори, танковете са много скъпи, за тях не говорим, за 6 и 8 калесани,

докато се придобие и нов самолет и докато се въведе във въоръжение и след това могат като двойки да летят с тях. Всичко това сме го заложили, може да бъдете сигурни. Просто Вие обичате да се хващате дори и шега човек да каже, след това да го ... Естествено, че в разговорите с европредседателстващия за Брекзита, специален представител, само преди няколко дни сме говорили за българските граждани във Великобритания, след мен Барние дойде тук, в парламента, така че прекрасно знаете, госпожо Нинова, че това сме го говорили и сме го поставили като основен акцент, както и всичко друго останало. Не бива да се прекалява и да се заиграва с всяка една тема. Що се касае за храните, използвам случая да Ви обясня, в края на краищата пазарът ги определя. Ние направихме необходимото хората да го знаят и, разбира се, че сега вече всеки може да предпочете и да си купи по-доброто българско качество и за сирене, и за мляко, и за всичко останало. Всичко необходимо ние сме го направили.

е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане и Проект за решение по питане, № 754-05-21, от 5 юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя Бойко Борисов, относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от господин Юнкер – председател на Европейската комисия. Предложението за разискване по питането и Проектът за решение са подписани от 65 народни представители, тоест изпълнено е изискването повече от 1/5 от народните представители да направят предложение по питането за провеждане на разисквания.

гости на Народното събрание днес са млади, политически и граждански лидери от Тунис, Мароко, Египет, Йордания, Ливан и България. (Ръкопляскания.) От 3 до 9 юли младите лидер От 3 до 9 юли младите лидер участват в ІV-тата Международна лятна академия за укрепване на демокрацията в Евросредиземноморския регион, която се организира от българското училище за политика „Димитър Паница“.

Декларация от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.

искам за пореден път да препотвърдя ангажимента на партията, който поехме по време на предизборната кампания, за създаване на единен антикорупционен орган. През последните дни станахме свидетели на обрат в позицията на колегите от БСП по тази тема, които възприеха нашата идея и заявиха желанието си да я подкрепят. Припомням, в предишното Народно събрание подобно предложение не беше подкрепено от

Днес, лидерът на социалистите – Корнелия Нинова, изразява коренно различна позиция от позицията, която имаше само преди няколко месеца. Между другото, това личи и от внушенията, и от антиевропейското говорене преди малко, което тя направи с внушения и манипулации. Припомням, че лидерът на социалистите изразява не само коренно различна позиция, която беше само преди няколко месеца, но ние приемаме тази промяна като признание за нашата правота. Приветстваме и подкрепата на президента Радев, който също изрази мнение в подкрепа на създаването на единен антикорупционен орган, и се надяваме, че тази подкрепа ще продължи и през следващите месеци, когато Министерският съвет ще предложи Законопроект по тази тема. За нас борбата с корупцията не се изразява в говорене по телевизионните студиа и декламиране на патетични речи. Оценяваме корупцията както по високите етажи на властта, така и по ниските нива на администрацията като огромно предизвикателство пред обществото и държавата. Затова, освен че ще предложим Закон за единен антикорупционен орган, вече започнахме реформа и електронизация на администрацията, което до голяма степен ще унищожи предпоставките за корупция. Нашето разбиране е, че борбата с корупцията и злоупотребите трябва да бъдат приоритет и на трите власти – и на законодателната, и на изпълнителната, и на съдебната. Тя трябва да бъде приоритет и на президентската институция. Оценяваме като негативен симптом, симптом на неискреност, внушенията на лидера на БСП – Корнелия Нинова, от последните дни, която нарича сформирането на анкетната комисия, чиято цел е да провери факти и обстоятелства около закупуването на нови самолети за българската армия, война с президентската институция. Притеснени сме и от изявлението на президента Радев, който нарече новосформираната Комисия постоянно действащ трибунал. Това хвърля сянка върху работата на целия парламент и уронва авторитета на цялата институция. Припомняме – парламентът нито е разследващ орган, нито може да издава присъди. Парламентът обаче е длъжен да оказва контрол върху изпълнителната власт, особено когато става въпрос за вземане на стратегически решения, свързани с изразходване на милиони левове на българските данъкоплатци. Това е един и от основните процеси и приноси, които Народното събрание може да даде в борбата с корупцията и превенцията на корупционните практики. Това ни убеждение стои в основата на решението да подкрепим и анкетната комисия, предложена от колегите от БСП, която трябва да разгледа фактите и обстоятелствата около работата на НДК. Ние не нарекохме това предложение война на парламента, или опозицията с НДК, или война с изпълнителната власт. Подкрепихме го, защото вярваме, че българските граждани имат право да бъдат запознати коректно и своевременно с начина, по който са харчени техните пари. Вярваме, че всеки политик, държавен служител и ръководител на държавна институция трябва да носи персонална отговорност за действията си и да подлежи на контрол. Уважаеми колеги, ние не се страхуваме да водим война с корупцията във всички нива на властта. В ГЕРБ никога не сме се крили зад носенето на колективна отговорност и не сме си позволявали неискреност по тази тема. Това е и основната причина да печелим всички парламентарни, местни и европейски избори през последните повече от 10 години. Това беше причината да спечелим и последните парламентарни избори. Призоваваме колегите от БСП, освен идеята за единен антикорупционен орган, да възприемат и този наш подход, и вместо да се крият зад емоционални и патетични речи на своя лидер, да работят ефективно и целенасочено и в двете анкетни комисии, за да може в края на тяхното съществуване да информираме българското общество коректно за фактите и обстоятелствата, които сме изследвали. Призоваваме Ви да спрете да въвличате президентската институция в измислени войни и да се възползвате от липсата на политически опит на президента Радев, за да го употребявате за целите на Вашата опозиционна дейност. Това не е от полза за никого, освен за тези, които се страхуват от ефективната борба с корупцията и работят срещу стабилността на българската държава. Симпатията към премиера не може да бъде изразявана само със странна, крехка, но огрубена аргументация. Надявам се да работим заедно, защото така както министър-председателят работи по Брекзит за българската диаспора в чужбина и има своите успехи, така и ние заедно ще преборим корупцията в България. Благодаря

Господин Председател, уважаеми колеги! Да се бориш с корупцията преди всичко означава да спазваш закона, да въвеждаш законност, да контролираш изпълнението на закона. Ето защо не приемаме думите, изречени от тук, и съзираме противоречие. Незаконно е да нарушаваш грубо Конституцията на България, защото с Комисията, която създадохте, не контролирате изпълнителната власт, а се опитвате да контролирате президентската. Това е нарушение на Конституция (шум и реплики от ГЕРБ), това не е законност, а корупция означава да се спазва законът. Това първо. Не ние въвличаме президента в тази война, а господин Борисов и господин Цветанов с обвиненията за корупция по високите етажи на властта, за съмнения за натиск от страна на президента и така нататък. И моля Ви, не използвайте думите „употребявате президента“. Налага ми се за втори път, в рамките на два дни да кажа следното: това не е президентът Плевнелиев. Ако Вие сте свикнали да употребявате президента, да казвате: магаре да Ви вържа, магаре ще изберете, да го потупвате по врата. Това е друг човек. Думата „употребявам“ тук е изключително неподходяща. Президентът Радев излиза със собствени позиции. И знаем, че много Ви заболя за позицията му за единен орган за борба с корупцията. Отговорихте му с тази комисия, защото тя не съвпада с Вашата идея (шум и реплики

Как ще събереш на едно място 10 органа, които нищо не са направили много години, и очаквате сега те да направят нещо ново?! Първо това. Какъв е този орган, който ще разглежда анонимни сигнали и ще го използвате за политически репресии? Какъв е този независим орган, дето ще го избират и ще го назначават политици? Нямаме промяна в позицията си – искаме единен орган за борба с корупцията. Но не този, който Вие замисляте, назначен от Министерския съвет, тоест от премиера, занимаващ се с анонимни сигнали и в него участват хора, които и досега – 27 години, не са преборили нито една корупция. Хайде, моля Ви се, стига с тези празни лозунги! Ако наистина имаме обща воля да се справим с този проблем, дайте да го решаваме реално. Вместо днес да кажете в декларацията си: предлагаме – първо, второ, трето, променяме НК така, НПК така, строим 10 затвора, вкарваме престъпниците в затворите, Вие отново говорите за войните с президентската институция. Това ли Ви е борбата с корупцията? Къде Ви е конкретиката? Колко години управлявате държавата? Колко?! Три мандата! Недовършени, разбира се! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Какво свършихте по този въпрос – борбата с корупцията? Питайте хората на улицата, имат ли усещане, че сте я преборили? Или да се хващаме наистина да я вършим тази работа, или така – лозунгарската, и с война срещу президентската институция няма да стане! Преминаваме към въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски относно осъществяване на Проект на Националния статистически институт „Реализиране на Централизирана административна информационна система „Единна входна точка“. Въпросът е към Томислав Дончев – заместник министър-председател. Заповядайте, господин Данчев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник министър-председател! На 31 май тази година на пресконференция в Националния статистически институт бе представен Проект „Реализиране на Централизирана административна информационна система „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно четим формат и интеграция с Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Агенцията по вписванията в Търговския регистър. Най-общо казано, целта на Проекта, така както бе представен, е да даде възможност на фирмите да подават цялата необходима информация на НАП, НСИ и Агенцията по вписванията, в това число и своите годишни финансови отчети, не както е към момента в НАП и в Търговския регистър, а само на едно място. На практика обаче съгласно действащата законова разпоредба това не е възможно, защото съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството предприятията следва да публикуват ежегодно не само годишния финансов отчет – респективно консолидирания финансов отчет, но и годишните доклади по Глава седма на Закона, приети от Общото събрание на

Съответно намаляването на административната тежест практически няма да се случи. Отделен остава въпросът и за това как изобщо този процес ще бъде уреден законно. В тази връзка моля да ни отговорите: има ли съществуващи законови норми, които да определят начина, по който следва да се премахне двойното подаване на едни и същи данни за годишните финансови отчети в различни административни звена? Съществува ли възможност Проектът да бъде изпълнен без да има налични законови разпоредби, които да позволяват неговото използване и съответно направеното с него да остане неизползваемо? На каква база е извършено оразмеряването, съответно остойностяването на Проекта, както и защо изпълнението на Проекта е възложено на Националния статистически институт,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа Данчев и Свиленски, ако трябва да Ви отговоря съвсем накратко, ще кажа, че както всеки проект, който предвижда редизайн на услугите, се налага и промяна в законодателството. Това не е изключение, това е практика. Давам Ви пример по отношение на текущата инициатива за премахването на свидетелството за съдимост. Премахването на изискването то да бъде предоставено от гражданите, трябва да се променят около 40 закона. В конкретния случай трябва да се променят Законът за Търговския регистър, Наредбата към Закона, Законът за счетоводството, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за данъците върху доходите на физическите лица. Това са идентифицирали към момента експертите. Дори да се работи на ниво конкретни текстове, ще са готови към края на този месец. Защо е избран Националният статистически Това е становище на експертите от всички институции, които са въвлечени в Проекта, и са преценили, че е най-целесъобразно да е така. Но малко по генерална картина и малко повече информация за Проекта. Добре знаете, че приоритет на това правителство е облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Това се прави по няколко начина. Както коментирах, редизайн на услугите, първична свързаност на регистрите с оглед прекратяване на изискването на документи от гражданите и от бизнеса, както и достъп до услуги по електронен път. Конкретно, с Решение № 245 на Министерския съвет от 5 април 2016 г., допълнено с още две решения на Министерския съвет, е приета Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България. Това е концептуалният документ, който урежда всичко, което е необходимо да се направи. В Етап 1 на Пътната карта са определени 31 приоритетни проекта в областта на електронното управление, които следва да бъдат финансирани от Оперативната програма „Добро управление“. За проекти, включени в Етап 1 на Пътната карта, са определени отговорни институции, максимални бюджети на проектите, както описание на всички дейности, които трябва да бъдат извършени. Един от тези приоритетни проекти е споменатият от Вас ЦАИС, или Централизирана административна информационна система. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 13 март тази година и предвижда Проектът да се изпълнява от Националния статистически институт, в партньорство с Агенцията по вписванията. Бюджетът на Проекта е 594 хил. 100 лв., като обхватът му е изцяло съобразен с предвидените в Пътната карта приоритетни дейности. Това е пряк отговор на въпроса на каква база е направено остойностяване – на като срокът за тяхното изпълнение е 18 месеца. С оглед да съкратя краткото парламентарно време, като първа дейност на цитирания проект се предвижда да бъде извършен анализ на нормативната база. Това вече се прави. Чакам експертите да са готови до до края на месец юли по текстовете, които цитирах, и след приключване на този процес, при съгласуване с Министерството на правосъдието, правосъдието, очакваме да бъде факт и да бъде на вниманието на Народното събрание. В рамките на един друг проект от Етап 2 на Пътната карта, също финансиран от Оперативната програма, който се казва „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в

Господин Дончев, в репликата няма да задам въпрос, но ще изкажа моето становище. Свидетели сме на поредната процедура или поръчка, както искате го наречете, в която ще бъдат изхарчени може би едни средства, около 600 хил. лв. 590 и нещо – няма значение. Обаче ще стане ясно, че след като бъдат изхарчени, тя няма да може да работи именно поради това, че трябва да бъдат променени четири закона и една наредба. Поне това казахте до момента Вие, а вероятно и повече. Тоест какво налага да предприемате такива процедури, да обявявате такива поръчки, при положение че законодателството не е променено? И няма ли да станем свидетели на поредната информационна система, която е изградена, направена, но не може да работи? И давам пример, примерно системата, за която говорихте – връзката между КАТ и нотариусите. Изградена преди шест години, но към днешна дата – и премиерът Борисов заяви неговото намерение да бъдат облекчени гражданите – тази система не работи, тази връзка не работи. Тоест кога правителството ще започне да гледа на този процес „електронно управление“ в мащабност, общо, а не като донор или източник на някакви средства, които трябва да бъдат изхарчени, за да бъдат изградени някакви части от системата, които помежду си да не си говорят, които помежду си да не работят, и след нас, колеги, или в бъдеще отново да предприемат действия за уеднаквяване, за наместване или за съвместяване на тези системи, за да може гражданите да бъдат облекчени? Основателен е въпросът, който задаваме: защо Националният статистически институт става инициатор и той обявява тази процедура, при положение че НСИ работи с обобщена информация? В НСИ не се обработва тази информация. Защо там трябва да се подава това,

Уважаеми господин Свиленски, когато имаме единна входна точка, има ли значение къде се подава информацията – в режим на интегрирани регистри? Има ли някакво значение изобщо – къде се подава, когато имаме единна входна точка?! Имате концептуално неразбиране как трябва да тече процесът. Ако си представяте, че Народното събрание може да промени изцяло нормативната база, всичко свързано с електронизация на процесите и след това да започне техническата работа по интегриране на регистрите, вероятно този целият процес би отнел шест години, което никой няма намерение да чака – не може да се случи така. Процесите трябва да вървят паралелно – и по изграждане на необходимия софтуер, и по отношение на осигуряване на първичен достъп до регистрите, и по отношение на редизайн на услугите – отпадане специално на тези искания за документи и разрешителни, които не са необходими, успоредно с промяна на нормативната база. Това трябва да тече паралелно, защото не 40, не 50, вероятно стотици са законите, които трябва да се променят. Нещо повече, това няма как да се случи на един етап, защото ние говорим за десетки и стотици услуги. Това ще бъде поетапно, но допускането, че, първо, нека да променим всички закони, след това да осигурим електронната и техническата свързаност – това е неправилен подход, трябва да вървят едновременно, както се случва. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Благодарим на вицепремиера Томислав Дончев за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Първият въпрос от народния представител Славчо Велков относно неконвенционалното оръжие. Заповядайте, господин Велков, да развиете въпроса си – две минути. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, ако разрешите така да се обръщам към Вас. Преди 18 дни – на 20 юни 2017 г. в национален ефир Вашият колега вицепремиер на въпрос за надеждността на охраната на българо турската граница заяви, че, цитирам: „Има оръжие, което е в състояние да порази едновременно 200 000 човека и е разположено само на два джипа.“ От думите му е видно, че става въпрос за неконвенционално смъртоносно оръжие за масово поразяване, евентуално с лазерна или електронна поразяваща сила. Признавам, че бях изненадан от подобно изявление и съзнах колко съм остарял и колко не знам за въоръжението на нашата армия, като имам предвид, че говорим за конвенции, които забраняват такива оръжия и поради многобройните въпроси от избиратели и засиления обществен интерес, моля да ми отговорите на следния въпрос от актуален характер: на въоръжение ли е в българската армия или Министерството на вътрешните работи мобилна оръжейна система от неконвенционален тип за масово поразяване и разположена ли е такава по протежение на българо-турската граница? Евентуално за постигането на какви цели се използва? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков. За отговор вицепремиерът господин Каракачанов. Имате три минути за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Велков, не сте остарял, а както е известно сте добър експерт в областта на сигурността, не сте остарял и като информация. За да не влизам в подробности ще Ви отговоря по същество кратко и ясно: като страна – член на НАТО, България, в частност Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, не разполагат с налична мобилна оръжейна система от неконвенционален тип за масово поразяване, не се предвижда доставяне на такава, следователно при липсата на такава няма как тя да бъде разположена, на която и да е граница. За конкретния въпрос, тъй като питате за българо-турската – отговарям конкретно на въпроса – не, няма такава разположена, тъй като такава не съществува на въоръжение в Българската

Уважаеми господин Министър, с удовлетворение и разочарование приемам Вашия отговор. С удовлетворение за това, че ние не сме нарушили никакви конвенции и че нямаме такава оръжейна система. Леко съм разочарован, защото все се надявах, че може да спестим огромни пари да купим още два такива джипа и да не правим модернизация на Сухопътни войски. (Смях.) Сега съвсем сериозно, въпросът не го задавам с цел с цел и умишленост. Ще зачета нещо, което уважаемата госпожа Дукова прочете точно в 11,45 ч. – „Всеки политик трябва да носи персонална отговорност за действията си“ – това е от декларацията на Политическа партия ГЕРБ. Затова си позволявам да Ви препоръчам, ако можете, разбира се, и Вие да го предадете на колегата си – всеки да носи отговорност и да говори това, което е в зоните на неговата отговорност и правомощия. Този, който има отговорности по туризма и други политики, не би трябвало да се произнася по тези въпроси, тъй като плашат, но пък министърът на отбраната и вицепремиер

Госпожо Председател, дами и господа! Госпожо Председател, обръщам се към Вас като част от ръководството на Народното събрание, да не допускате задаване на подобни въпроси, които превръщат Народното събрание в посмешище. Това някой рекъл, някой казал, някой се шегувал и така нататък, такъв въпрос е недопустим

е. Когато един вицепремиер говори някакви неща, трябва да носи отговорност след това, какво говори и мястото е именно българският парламент да получава тези отговори. Много правилно сте допуснали въпроса и той много адекватен отговор получи от вицепремиера Каракачанов. Благодаря Ви.

Заповядайте – 30 секунди, господин Велков.

и чл. 95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Искам да благодаря още един път на министъра, защото той разбра

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри! Разбрахме, че няма неконвенционално оръжие на границата, но там има български военнослужещи. Заради засиления миграционен натиск през миналата година беше взето решение, парламентът гласува промяна в Закона за въоръжените сили, с което даде възможност на български военнослужещи да участват в охраната на българската граница. Изпълнението на тази промяна се възлага с акт на Министерския съвет, който определя финансовите и ресурсни необходимости, нужди за изпълнението. Вече втора година български военнослужещи участват в охраната. За това време е било необходимо да се изплащат заплати и разходи за техника. Моят въпрос, уважаеми господин Министър, към Вас е: доколко тези пари са били възстановяване на Министерството на отбраната като разход извън бюджета за 2016 г. и и дали има все още пари, които не са възстановени на Министерството на отбраната? През миналата година имаше информация, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Панчев, в отговор на поставения от Вас въпрос Ви уведомявам за следното: изплатените допълнителни възнаграждения на военнослужещите от Българската армия до 30 юни 2017 г. са в размер на 5 млн. 570 хил. лв., в това число – 2 млн. 120 хил. лв. осигурителни вноски, същите не са възстановени в бюджета на Министерството на отбраната. Извършените от Министерството на отбраната разходи могат да бъдат разделени условно използвам повода да Ви информирам допълнително. Първи период, е периодът от 24 април 2015 г. до 30 септември 2016 г. – логистично осигуряване, подпомагане на органите на МВР по охраната на границите. За този период са изразходвани средства за допълнителни възнаграждания в размер на 2 млн. 380 хил. лв., от които 834 хиляди за осигурителни вноски. Втори период – от 1 октомври период – от 1 октомври 2016 г. до настоящия момент, тоест, по-скоро до края на юни за охрана на границата и логистично осигуряване по Проект „Хоум 2016“ подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционен натиск по външните граници. По този проект Министерството на отбраната си осигурява само средства за командировка, без средства за допълнителни възнаграждения. Изразходваните средства за допълнителни възнаграждения на военнослужещите от 1 октомври 2016 г. до 30 юни 2017 г. са в размер на 3 млн. 197 хил. лв., от които 1 млн. 286 хил. лв. за осигурителни вноски. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер! Господин Панчев, за реплика. Благодаря Ви. Господин Министър, позволих си този въпрос, защото знам състоянието на средствата в Министерството на отбраната за издръжка на Българската армия. Те, за съжаление, са недостатъчни и това е една от причините да има недокомплект, да има недостатъчно заплати като размер, отговарящи на времето, в което живеем и знам, че за Вас всеки лев е важен и нашата загриженост е точно в този дух да помогнем с каквото можем и ние като парламент, за да може и Вие своевременно да получавате това, което трябва да Ви бъде преведено, и да се стремим Министерството на отбраната да получава коректен бюджет за издръжка на военнослужещите за бойна подготовка и модернизация на Българската армия. Отговорът Ви беше изчерпателен, но, за да запознаем колегите, моля Ви да кажете и няколко думи – дали дейността, която българските военнослужещи изпълняват на границата, спомага с нещо на тяхната бойна подготовка или има отрицателно въздействие? Как изпълняват своите задачи българските военнослужещи? Иска ми се от тази трибуна като народен представител да кажа, че моята оценка за българските военнослужещи, които участват в различните мисии – в света и в България, се изпълняват на много високо професионално ниво и нашите военнослужещи заслужават нашата благодарност за това, че макар и недостатъчно като брой,

благодаря Ви за това, че парламентът ще подкрепя усилията на Министерството на отбраната. както на Комисията по отбрана, на която и Вие сте член, така и на целия български парламент по темата българска армия, национална сигурност, всички ние без значение дали сега сме управляващи или опозиция да имаме едно становище, което ще бъде полезно за сигурността България. По отношение на Вашия въпрос. Участието на българските военнослужещи по охрана на българската границата, макар че, в предишния парламент имаше дебат по въпроса дали това трябва, беше осигурено с промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили. Впечатлението, което не само аз съм добил, но и всеки, който се е поинтересувал, е, че българският военнослужещ, който е на границата не само съвестно изпълнява своите задължения, но и ефектът от тяхното присъствие на границата е изключително полезен. Като добавим и това, че по време на тяхното присъствие на границата може да се каже, че това не е едно обикновено присъствие, една обикновена охрана – специално бригадата „Специални сили“, на практика тяхното присъствие на границата с операциите, които те са провеждали, води и до допълнителни умения, които те натрупват като боен опит в реални условия, при които трябва да се действа. Моето убеждение е, че армията трябва още по-сериозно да засили присъствието си по границата по две причини – първо, това е натрупване на реална подготовка. Второ, би освободило един ресурс от Министерството на вътрешните работи – говоря човешки ресурс, който може да се върне по районите, от които е командирован, за да поеме другата важна цел, която правителството си е поставило – решаване на проблемите с битовата престъпност. битовата престъпност. Преди повече от месец съм разпоредил да се подготви един проект, който ще запознае колегите от Комисията по отбрана, включително и Вас, с това какво предвиждаме да разположим като численост от нашата армия, с какви функции точно, как да се случат нещата. Пак казвам: това ще доведе до трупане на реален опит на нашите военнослужещи и също така ще осигури ресурс, необходим на МВР за справяне с битовата престъпност. По отношение на това, че всеки лев е важен, аз съм абсолютно съгласен. Казал съм го публично, използвам най-високата трибуна в Република България, а именно парламентарната, да благодаря на всички български военнослужещи, които гледам по съвместни учения, въпреки че, когато се видят със своите колеги от чужбина – те са с по-ниски заплащания, с по-стари автобуси се предвижват и така нататък, нашите военнослужещи са добре подготвени, представят се достойно. Мога да кажа, че духът на тези

Преминаваме към третия въпрос от народния представител Николай Цонков относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия „Раковски“. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ

Военна академия „Георги Сава Раковски“ е най-старото военно училище в България, което има важна и отговорна мисия да обучава и възпитава лидери и експерти в областта на отбраната и сигурността. За провеждане на качествен учебен процес са необходими високо подготвен академичен състав, съвременна инфраструктура и технологии на обучение. На всички нас е добре известно, че финансовите средства в Министерството на отбраната не достигат. Този проблем стои пред висшите военни училища, респективно и пред Военна академия. Това изисква ясна визия за развитието на Академията, разумно и изпълнимо целеполагане, съобразено с наличните финансови средства. В началото на 2016 г. с решение на Академичния съвет е стартиран проект за подобряване на енергийната ефективност на учебния корпус. Този корпус е строен 1892 г. и му е правен основен ремонт през 1930 г. В момента третият етаж от сградата е необитаем, поради течове от покрива и, ако спешно не бъде ремонтиран, увреждането на корпусът ще продължи. Проектът за този ремонт се финансира от Националния доверителен екофонд,

Академията е приключила годината с преходен остатък от около 800 хил. лв., който е прехвърлен за 2017 г. Буди недоумение фактът, че вече сме във втората половина на годината, а проектът за ремонт все още не е стартирал. Другият важен елемент е преподавателският състав.

На какво ниво е достигнал проектът за подобряване на енергийната ефективно на учебния корпус и какви са резултатите от кадровата политика на новия началник на Академията? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Господин Вицепремиер, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, в отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информирам следното. Към 30 юни 2017 г. общите трансфери, преведени по сметка на Военна академия „Георги Раковски“, са на стойност 3 млн. 392 хил. 311 лв., с които са изплатени заплати, социални осигуровки и данъци. Разходите за текущата издръжка на Академията за периода 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. са с общ размер 630 За периода 1 януари 2017 г. – 30 юни 2017 г. са изплатени средствата за обезщетение на военнослужещите в размер на 116 хил. 293 лв. и на цивилни служители, в размер на

Всички разходи за текуща издръжка и обезщетение са изплатени от собствени средства на Академията. През месец март 2017 г. е бил извършен одит от дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната за 2016 г. с изводи, че изпълняваните през 2016 г. дейности във Военна академия са ефективни, ефикасни и не са констатирани финансови нарушения. По отношение на точка втора от въпроса Ви на какво ниво е достигнал проектът за повишаване на енергийната ефективност на учебния корпус на Военна академия „Георги Раковски“, Ви информирам. С Решение № 1301 от 21 септември 2016 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи“ на проект „Повишаване на енергийна ефективност на учебния корпус във Военна академия „Георги Раковски“, с прогнозна стойност – 1 млн. 202 хил. лв.

същата е била прекратена, тъй като нито една от постъпилите оферти не отговаря на предварително обявените от възложителя условия и изисквания за изготвяне на ценово или техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката. Процедурата по прекратяването не е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Известно Ви е, че 85% от финансирането на проекта е следвало да бъде осигурено от Националния доверителен Екофонд, а останалите 15% – от С писмо № 072 от 2 февруари 2017 г. директорът на Изпълнителния борд на Националния доверителен Екофонд е информирал началника на Военна академия „Георги Раковски“, че на свое заседание на 24 януари 2017 г. Управителният съвет на Екофонда е взел решение временно да отложи изпълнението

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Вицепремиер, благодаря за изчерпателния отговор, но смятам, че може би са Ви подвели донякъде с информацията. Не съм удовлетворен от отговора и ще Ви кажа защо. През 2016 г., както казах, има промяна в щатното разписание, която цели намаляване на административния персонал. В същото време през 2017 г. генерал-майор Груди Ангелов прави ново щатно разписание, с което увеличава административния състав. състав. По същото време имаме едно голямо освобождаване на административен и преподавателски състав от Военна академия, най-вече от административния състав и на негово място, нека се изразя така: са назначени близки до началника

смятам, че и Вие, и аз искаме Военна академия, както и другите висши военни учебни заведения, да имат висок рейтинг. В този смисъл те да обучават високо подготвени лидери за Българската армия.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, времето не достигна, за да довърша това, което касаеше точно тази част от Вашия въпрос. Мисля, че успях да отговоря на първите два подвъпроса общия въпрос, който задавате. Позволете ми обаче да Ви уверя, че най-вероятно някой Ви заблуждава. Проблемите, за които Вие говорите, най-вече говоря в кадрово отношение, не съществуват. Генерал Груди Ангелов е уважаван български генерал, не само като военен, но и като ръководител на Военна академия и това е мнението на военното ръководство. Тук не намесвам политическото ръководство на Министерството. Ако имате някакви притеснения, за мен не е проблем, заповядайте в Министерството на отбраната, лично ще разговаряме по този въпрос. Лицата, които могат и са компетентни да отговорят на тези въпроси, ще отговорят. Аз искам да разсея едно съмнение, което най-вероятно някой не по най-добросъвестния начин се е опитал да Ви втълпи. Отворен съм за тези разговори, тъй като действително престижът на Военна академия е важен

към въпроси към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева. Първият въпрос е от народните представители Кристиан Вигенин

На 16 юни 1999 г. е подписана Спогодба между Република България и Република Македония за откриване на два нови гранични контролно-пропускателни пункта, свързващи общините Симитли и Пехчево; Струмяни и Берово, и е влязла в сила на 13 септември 1999 г. По-късно, през 2004 г., е подписана и Спогодба за откриване на трети пункт, който да свърже общините Невестино и Делчево. Тя е одобрена от правителството през месец юли 2005 г. И трите пункта към настоящия момент не са открити. През годините са правени различни съвместни усилия за реализирането на тези спогодби, като думите и обещанията са били много повече от делата, а темата е повдигана безрезултатно при всяко правителство и всеки парламент. Това може да се види съответно от стенограмите. Най-близо до реализация е бил проектът „Струмяни – Берово“ с одобрено финансиране по Програма ФАР, но необходимата инфраструктура от българска страна не е изградена поради фалит на спечелилата фирма търга. По отношение на този пункт обаче от македонска страна са изградени всички съоръжения, включително сградите и Граничния контролно-пропускателен пункт. В тази връзка, уважаема госпожо Вицепремиер, бихме искали да Ви попитаме: има ли намерение българското правителство да извърши приоритетно необходимите действия с цел скорошното откриване на нов ГКПП между Република България

първото споразумение – Спогодбата, която включва Споразумение за откриване на два нови международни пътни гранични контролно-пропускателни пункта, свързващи общините Симитли – Пехчево и Струмяни – Берово, която е в сила и към настоящия момент, за съжаление, все още тези пунктове не са открити. На 165 км – ако не се лъжа, е дължината на границата ни, ние имаме само 3 контролно-пропускателни пункта. Нямаме все още изградена жп линия, нямаме и магистрала. Точно това беше един от основните въпроси, които се обсъждаха при посещението на премиера Заев, който беше тук заедно с транспортния си министър. От наша страна

Като приоритет, разбира се, се очертава и коридор № 8, който от българска страна вече се изгражда. Разбрахме се да търсим общ източник на финансиране за цялостно изграждане на коридор № 8 и да поставим заедно този въпрос пред европейските институции като например Европейската инвестиционна банка, като част от източниците за финансиране. За съжаление, както Вие казахте, поради известни исторически обстоятелства, въпреки така изразеното желание от страна на двете държави, няма кой знае какъв напредък по свързаност. Истината е, че една една от основните предпоставки за добросъседски отношения е точно свързаност между хората и аз ще дам няколко цифри. Ръстът на туристите от страна на Македония за миналата година е 10,5%,

Така че аз като външен министър полагам и ще продължа да полагам усилия, високо във фокуса на нашето внимание. Радвам се, че и министърът на транспорта, и премиерът Борисов също

да намери своята реализация. Истината е, че този 30 км ще отнемат няколко години, но все пак ние трябва да започнем изграждането му. Вие сам споменахте, че този договор

Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер. Заповядайте, господин Бошкилов. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, виждам, че сте направили анализ на икономическите ефекти, които ще доведат до откриването на този пункт, но някак си така уверихте ме, че в някакво обозримо бъдеще без никаква конкретика Вие ще направите съответните мерки за неговото откриване – нещо, което е направил и Вашият предшественик министър Митов. Пред мен е стенограмата. Неговите думи са също така красиви, пожелателни. Бих искал да Ви помоля да се ангажирате с някакъв конкретен срок, тъй като хората в община Струмяни, това е общината може би с една от най-високите безработици в региона, много разчитат на този пункт и в момента следят този въпрос. Така че моля Ви да се ангажирате с някакви по-конкретни срокове, за да могат хората да се успокоят. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Бошкилов. Госпожо Вицепремиер? Нямате дуплика. Продължаваме със следващия въпрос – от народния представител Миглена Дойкова Александрова, относно конкретни искания на България за промяна на Дъблинския регламент. Заповядайте, госпожо Александрова. МИГЛЕНА Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, Дъблинският регламент е приет, когато международната обстановка е била много по-различна от днес. Регламентът не работи и ощетява страната ни, която е външна граница на Европейския съюз, затова трябва да се промени. Той се е превърнал в тежест за България, защото заедно с Гърция и Италия сме подложени на най-голям миграционен натиск. Въпреки това продължаваме да сме гарант за европейската сигурност, охранявайки границата си и недопускайки поток от нелегални мигранти.

Реформата в Дъблин следва да се допълва от пакет от мерки, които се обсъждат от около година на различни съвети, включително и на Съвета по външна политика, по отношение Съвета по правосъдие и вътрешни работи. България има последователна и много ясна позиция за промяна на Регламента. Съгласна съм изцяло с Вас, че той не отговаря на съвременните условия и изисквания и ощетява държавите, включително България, които са на първата линия или са външна граница на Европейския съюз, изобщо първата държава, приемаща и даваща бежански статут.

Първо, подкрепа за най-засегнатите държави членки, ефективна политика за връщане, реадмисия, предотвратяване на вторичните движения и така нататък. За България, като държава членка на предна линия, реформата е много важна – изключително ясна позиция. Основната цел на тази реформа следва да бъде установяване на система, която гарантира баланс между принципите на отговорност и солидарност между всички държави. Тоест не може тежестта да се поема само от държавите, които са първи пункт на достъп и предоставяне на бежански статут. България се противопоставя на постоянната отговорност на държавите, настоява да се предвиди нейното прекратяване за държавите членки, които законосъобразно и добросъвестно са осъществявали връщането на нелегални имигранти. Имаше възможност сутринта премиерът Борисов да отговори по отношение на втория Ви въпрос. Позицията, за съжаление, все още е между различните групи държави – за това, че всеки трябва да поеме отговорност. Бих казала, че е далече от постигане на общо съгласие, но все пак но все пак България и другите държави постигнаха доста голям напредък: на първо място – финансовата помощ, на второ – човешкият фактор; по отношение на конкретни стъпки за облекчаване на държавите, дори преди да се стигне до пълното съгласие. Уверявам Ви, ние ще продължаваме да настояваме и мисля, че, с изключение на малко държави – членки на Европейския съюз, голяма част от тях проявяват разбиране и подкрепят нашата позиция. Надявам се българският парламент също да подкрепя последователните усилия на предишното и настоящото правителство, включително на редица министри, които обсъждат в Съвета промяната на Общата политика по убежище на Европейския съюз, която включва и Дъблинския регламент. Благодаря Ви, уважаема госпожо Вицепремиер. Госпожо Александрова, заповядайте Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, госпожо Министър. Удовлетворена съм от отговора Ви. Надявам се да продължавате да настоявате за нещата, които са важни, специално за България. Съответно – да можете да ми кажете следващия път, когато се видим тук, някакви срокове, в които би бил постигнат резултат по отношение на нашите искания. Благодаря Ви.

от народния представител Иво Христов относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 г. Заповядайте, господин Христов, да развиете въпроса си в рамките на две минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник министър-председател! При официална визита на македонския министър-председател у нас беше оповестено, че на 2 август 2017 г. премиерите на България и Република Македония ще подпишат Договор за добросъседство. Припомням, че правителството на Филип Димитров на 15 януари 1992 г. призна независимостта на четири балкански държави, една от които беше Македония. В съвместна Декларация на министър-председателя на Република България Иван Костов и председателя на правителството на Република Македония – тогава Любчо Георгиевски, от 22 февруари 1999 г. бе препотвърдено решението от 1992 г. за признаване независимостта на Македония. В нея обаче няма текст за признаване на македонски език или на македонска нация. Съвместната декларация от 1999 г. е препотвърдена със съвместен Меморандум, както знаете, подписан от Република България и Македония в София на 22 януари 2008 г. Госпожо Вицепремиер, давам си сметка, че дипломацията е изкуство на възможното и, както винаги, следва да се правят компромиси и взаимни отстъпки и от двете страни. Но компромиси и взаимни отстъпки не може да има за сметка на фундаментални национални интереси. В този смисъл има някои демаркационни линии, които не могат да бъдат прекрачвани при никакви обстоятелства и при никакви условия. Прекрачването им означава национално предателство. Госпожо Министър, настоявам да ми отговорите: в Договора за добросъседство, който предстои да подпишат на 2 август двамата премиери, дали ще бъдат загърбени тези два фундаментални принципа – за език и за националност? Как ще бъде дефиниран терминът „обща история“ – като обща история на един народ или като обща история на два отделни народа? Давате ли си сметка за нюансите в понятията „официален език“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

с усилията на редица български правителства, започващи специално по проекта на Договор за приятелство и добросъседство от 2008 г. кръга преговори до настоящия момент. Както правилно, наистина много добре сте описали хронологията на признаване, след което на компромис, още тогава направен – 1999 г., от българската държава, подписвайки и разбирайки се по този начин. Ще зачета точно текста от Декларацията от 1999 г. между двамата министър-председатели. Такъв текст съществува в десетки договори, подписани още от 1995 г., в интерес на истината, преди Декларацията. Най-големият Меморандум за европейска и евроатлантическа интеграция от 2008 г., за който Вие също споменавате във Вашето изложение. Декларацията – неслучайно казвам, че още тогава е направен компромис, както казвате – политиката е изкуство на компромиси, от страна на Република България, и в никакъв случай – нито в текста на проекта на Споразумението за приятелство и добросъседство, нито в другите споразумения, подписвани през годините от редица правителства, повече от това компромис не е правен, защото той още тогава е направен. Текстът е следният: „Подписан е в София на 22.02.1999 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които – на официалните езици на двете страни: български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония, като двата текста имат еднаква сила.“ Буквално цитирам текста от Декларацията. Със сигурност, ако успеем, надявам се на финалния кръг преговори да постигнем финално съгласие по проекта на Споразумение, категорично България няма къде повече да прави компромис от компромиса, който е направен през 1999 г. с този текст. този текст. Текстът по отношение на общата история Ви беше представен и това е една от другите червени линии. Третата, разбира се – пак текст от Декларацията от 1999 г. за въздържане. И нищо от Конституцията на Република Македония не може да бъде използвано за претенции от нейна страна за малцинства, каквито тя има – знаете, в Република България и защита на правата, които не са нейни граждани.

не само фактическото подписване, което, безспорно, е изключително важно, защото то е знак дали те наистина искат да променят отношението си – това е фактът. Самото подписване е знак. Но и посещението на премиера Заев тук, съгласието му за първи път в новата история да се почете паметта на цар Самуил в София – на неговия паметник, поканата му към премиера Борисов да честват заедно Илинденско-Преображенското въстание – това са все първи стъпки. Разбира се, нужни са много повече

които уронват репутацията на Република България в международни институции. Знаете за делата, които има ОМО „Илинден“ и други срещу България, с цел признаване на малцинства. Така че това са условия, които ние също поставяме

указани. И по време на заседанието на Външната комисия, а и после в частен разговор посочих три важни момента, за които според мен българската страна не трябва да прави компромис при никакви условия. Първото е, че не трябва да се бърза. Аз не виждам никакви обстоятелства или фактори, които да налагат да бързаме с това. Сакралната дата 2 август, надявам се, че ще има 2 август и другата година. Второ, това действително не трябва да става за сметка на българските национални интереси. Те преминават през защита на българското културно-историческо наследство в Република Македония, което нагло се пренебрегва, незачита и направо унищожава. Всеки, който е бил там, знае за какво става дума. Второ, целият проект за създаване на македонска нация и македонски език, и македонска независима държава след 1945 г. със създаването на така наречената „Народна република Македония“, а след това създаването на Република Македония след разпадането на Югославия, е изграден изцяло на антибългарска основа. Когато Вие махнете антибългарската основа, се разпада цялото това творение, по определение. Следователно, за да може да съществува тази държава, тя по необходимост трябва да бъде извеждана непрекъснато на антибългарска основа. В този смисъл тяхната позиция е логична, ама нашата не е. Трето, много важно нещо. Имахме възможност с Вас да уточним този въпрос – текстът, който беше предвиден в Проектодоговора по отношение на недопускането на каквито и да било претенции от страна на македонската страна, особено базирани на тяхната Конституция. Знаете за какво става дума. Проблемът на пръв поглед е проблем на международното публично право, реално е политически проблем. Става въпрос за чл. 49, ал. 1 на Конституцията на Република Македония, като ясно пише, че македонската държава се задължава да защитава интересите на своите малцинства, извън пределите на Република Македония в момента. Не може с международен договор, какъвто ние ще подпишем, дай Боже, да дерогираме член на македонската Конституция.

ако от 2008 г. единадесет кръга преговори, преминаващи през различни етапи, е бързане, аз не виждам, ако сега, при тази възможност, при тази доброжелателност от страна на Република Македония и на новото правителство, не подпишем този договор, кога някога ще го подпишем. Още от 1999 г., малко след това започват първите разговори. От 2008 г. започват, по времето на министър Калфин, интензивните преговори. Разбира се, кога интензивно, кога не чак толкова и, пак казвам, не по наша вина, а по-скоро от страна на – абсолютно сте прав – антибългарската политика на предишното правителство на Република Македония. Така е – 1945 г., всички знаем историята, това е основата на македонизма, и то антибългарски. Но вече сме 2017 г. и надявам се македонската политическа класа да узрее за това, че да имаш държава, не означава, че е държава с, между другото, няколко народа в нея. Това е и съгласно тяхната Конституция. Не означава, че трябва единствената връзка за държавата, още повече когато тя е призната – както казахте, ние сме първата държава, която ги е признала януари месец 1992 г. – не означава, че трябва да продължим с тази идеология. Националният интерес на Република България наистина изисква подобряване на отношенията. Прав сте, че договорът е една стъпка и много по-важни са действията, включително и по опазването на българското историческо и културно наследство. Военните гробища – знаете колко трудно се получават разрешения от македонските власти, ако поискаме да поставим плоча, или искаме да реновираме. Тези въпроси ги повдигаме и продължаваме, така че в никакъв случай не е припряно. Това е една възможност, която България трябва да използва. По отношение на Разпоредбата само да кажа. В декларацията и временния договор, който имат с Гърция, дори изрично е посочен текстът, че се дерогира. Дебатирахме много. Да, разбира се, видяхме се след това с Вас. Нашите специалисти по международно право, включително и аз, като изчетохме, сме категорични, че това е възможно да се случи с международния договор. Пак казвам, в текста с Гърция дори е посочена Разпоредбата на чл. 49 от тяхната Конституция. Ние по-скоро казваме, че този договор и подписвайки този договор, Република Македония означава, че се задължава да не предявява претенции по отношение на тяхно малцинство в България. Всъщност това е смисълът на тази Разпоредба. Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер. Да благодарим за участието на госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Преминаваме към въпроси към министъра на туризма Николина Ангелкова. Въпрос от народния представител Николай Тишев относно мерките, предвидени от Министерството на туризма, за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017 г Заповядайте, господин Тишев, да развиете въпроса си в рамките на две минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, Въпреки големите очаквания за ръст на туристи по българското Черноморие за сезон 2017 г., към момента туристическият наплив се оказа мираж. Към средата на месец юни тази година легловата база по Южното и Северното Черноморие е заета на 20 – 30%. Заявката на Министерството на туризма за летния сезон бе за минимум 10% увеличение на туристите. А само преди два дни Вие заявихте, че очакваме това лято да има увеличение на туристите по морето с 20%. Беше съобщено официално януари месец от Вас, че ние работим за 40% увеличение на руските туристи. За периода 1 юни – 25 юни 2017 г. увеличението на пристигналите летовници на летище Бургас е едва 6,8%, в сравнение със същия период на 2016 г. Гостите от Русия за същия период са с 5,8% по-малко, пристигналите рускоговорящи летовници, тоест Русия, Украйна и Беларус, намалението е над 6,6%. Явно голямата вълна от туристи, които очаквахме това лято, ни подмина. В тази връзка въпросът ми към Вас е следният: след като е ясно, че Вашите прогнози и тези на ръководеното от Вас Министерство не се сбъдват, какви мерки сте предприели досега и какви мерки предвижда Министерството на туризма до края на летния сезон, за да бъде компенсирано това изоставане? Имате ли план за действие в тази насока? Благодаря. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Тишев! бих искала да Ви уверя, че прогнозите за летен сезон 2017 г. и отчетените посещения на страната ни до този момент се реализират според планираните ръстове. Въпреки рекордната за туризма 2016 г., когато имахме 8 млн. 200 хил. чуждестранни туристи, които са посетили нашата страна, Министерството на туризма си поставя за задача да работи за устойчивост на възходящия тренд и да надгради постигнатите резултати през настоящата година, като на този етап всички данни, с които Министерството разполага, показват, че за втора поредна година ни очаква изключително интензивен и успешен летен сезон. По данни на „Фрапорт“ за периода 1 април – 25 юни 2017 г. пристигналите пътници на двете летища Варна и Бургас са над 577 хиляди, като ръстът спрямо същия период на миналата година е 9,6%. Първите официални резултати, с които Министерството на туризма разполага, са за крилото на летния сезон 2017 г. и също са положителни. През април общият брой на посещенията на чуждестранни туристи в България е над над 496 хиляди, като ръстът спрямо 2016 г. е над 10%, като само през май тази година се постига значителен ръст от редица важни пазари. От Гърция – над 93 хил. посещения и ръст от 9,6%, от Германия – над 47 хил. посещения и ръст от 10,2%, от Украйна – над 40 хил. посещения и ръст от 11,3%, Италия – над 13 хил. посещения, ръст от 14,4%, от Полша – ръст близо 50,1%, близо 11 хил. посещения и така нататък. На база на регистрираните ръстове в крилата на сезона ние очакваме много добре представяне и на останалите ни водещи пазари, като по данни от „Фрапорт“ общият брой на планираните самолетодвижения за летищата Варна и Бургас за периода юни – септември е над 28 000, а ръстът спрямо периода юни – септември е над 7%. Прогнозата за летния сезон на 2017 г. ние формираме върху данни от летищата за броя на планираните полети, както и информация от големите туроператори за записванията за почивка в България. Въпреки изключително доброто начало на настоящия летен сезон, Министерството на туризма се стреми да изготвя реалистични прогнози за целия такъв, като на този етап нашата прогноза е за ръст между 7 и 10% спрямо рекордната 2016 г., като прогнозата се актуализира периодично на база на новополучените данни. Изминалата година бе изключително успешна и по отношение на пазар Русия, като общият брой посещения на руски туристи у нас беше над 580 000, с регистриран ръст почти 20% на годишна база, което не включва руските граждани с втори дом в България. Убедени сме, че тази година ще затвърдим тези резултати като към момента, съобразно данни на Майя Ломидзе – изпълнителен директор на АТОР (Асоциацията на руските туроператори), имаме ръст от 15% за руски туристи, а според РИА Новости и съобразно данните, които те ползват, имаме регистриран ръст от 44% на търсенето за почивка от руски граждани в България. (Председателят

организирани борси, но и онлайн реклама, журналистически експедиентски турове, различни панаири, на които да представим традициите и културата на България, така че да потвърждаваме, да затвърждаваме тези резултати и те да бъдат превърнати в устойчива тенденция. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Заповядайте за реплика, господин Тишев – две минути. тук забелязвам някакво разминаване в данните, тъй като току-що Вие заявихте, че по данни на летищата в Бургас и Варна за юни месец имаме увеличение над 9,5%, докато аз ще Ви цитирам от преди два дни: „Очакваме 20% повече туристи през това лято“, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова пред БНТ. Най-голям ръст се очаква да отбележат гостите от Германия, Чехия и Полша. Летищата във Варна и Бургас поемат средно 8% повече пътници.“ Да приемем че 1-1,5% разлика не са от такова значение. Ако юни месец имаме само 8% увеличение на туристите, това означава, че юли и август трябва да имаме над 30% увеличение, за да спазим цялостната прогноза от 20% увеличение за летния сезон. Тук искам да отбележа следното: ако надутите прогнози могат да служат като евтин PR на Министерството на туризма, това за туристическия бранш създава определен проблем, защото, когато излезе български министър или представители на Министерството и заяви дадена прогноза, за туристическия бранш, това е държавата, която излиза и казва: „Очаквайте, гответе се за 20% повече туристи.“ и браншът инвестира повече в инфраструктура, в материална база, в човешки ресурси. Да, те наемат повече персонал, за да обслужат това увеличение на туристопотока, и когато това увеличение не се случи, тогава, те търпят загуби. Кой ще покрие тези допълнителни разходи на туристическия бранш – било то ресторантьори, хотелиери, туроператори? Със сигурност няма да е Министерството на туризма, нито пък Вие, госпожо Министър. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Тишев. Госпожо Министър, за дуплика. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Тишев! Първо, не знам от къде взимате тези цифри – за пореден път казах и откакто на 4 май стартира работа настоящият кабинет и аз лично като министър на туризма, че ръстът, който очакваме за лятото на база на изключително успешния летен сезон, който имахме миналата година, е между 7 и 10%. Такъв Такъв е и към момента на база на данните, които има в Министерството на туризма, и съобщих, че продължаваме да работим активно, така че да затвърдим позициите на всички водещи пазари, които има. Данните по отношение на летищата Варна и Бургас, за които съобщих, са за периода 1 април – 25 юни, както Ви информирах и в изложението на моя отговор. Мога да Ви уверя, че основна задача на Министерството на туризма е превръщането на този положителен тренд от миналата година в устойчива тенденция с непрекъснато нарастване на туристопотока към България от целевите ни пазари, както и разработването на други такива с всички рекламни активности, които Министерството е стартирало, за да може да популяризира страната и да я превърне в целогодишна туристическа дестинация. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Благодарим за участието на министъра на туризма Николина Ангелкова в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Първият въпрос е от народния представител Стоян Мирчев относно състоянието на пътя Тутракан – Кубрат. Заповядайте господин Мирчев – две минути да развиете въпроса Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър! В приемните ми като народен представител в Област Силистра, по конкретно в Тутракан, дойдоха редица граждани, които се оплакаха от състоянието на пътя Тутракан – Кубрат. Не знам дали сте гледали и по новините няколко пъти са давали за този път, в какво тежко състояние е и го сравняват включително с лунен пейзаж. Въпросът съм го задал преди около месец, надявам се, че вече има развитие по темата, тъй като знам, че е имало и процедури, но все пак да задам и въпроса: моля да ме информирате какво ще извърши ръководеното от Вас Министерство през тази година – 2017 г., за да може да

Участъкът Кубрат – Тутракан е с дължина 25,7 км и преминава през територията на двете области – Разград и Силистра. Дължината на отсечката на територията на област Разград е 15,9 км, а в област Силистра – 9,8 км. Път II-49 – Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан е основна транспортна връзка за региона и именно поради това през годините АПИ е включвала отсечката от второкласния път в програми за рехабилитация. Участъкът от края на град Кубрат до отклонението за село Бисерци вляво, с дължина 6,7 км. е рехабилитиран през 2011 г. по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г.“ Лот 5 и се намира в много добро експлоатационно състояние. За още два участъка от път II-49 има одобрена безвъзмездна финансова помощ по

на строителен надзор не е обжалвана, но за избор на изпълнител за СМР в момента тече процедура по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Отхвърлени са жалбите и е потвърдено решението на възложителя, решението на КЗК обаче е обжалвано пред Върховния административен съд.

За реализацията на проекта е необходимо да бъде актуализирана наличната техническа документация. В момента се разработва технологичен проект. Добрата новина е, тук вече зависи от възможностите на бюджета през настоящата година, МРРБ, респективно Агенция АПИ е подготвила проект за постановление на Министерския съвет, при възможност в държавния бюджет

Благодаря, господин Министър. Бяхте доста обстоен. Има редица процедури, които са започнати. Едни са в процес на изпълнение, други – но проблемът е голям. Както сам казахте, пътят е основна пътна артерия, важна е за хората от региона. Все пак, това е един от най-бедните региони. Не можем хората да ги натоварваме и допълнително с различни разходи, поради липсата на качествен път. За мен е важно да не се отлага за пореден път и тази година, тъй като ремонтът на този път се очаква ототдавна. По принцип в бюджета има и средства за издръжка.

развитието по темата, защото разбирам, че може отговорността да се прехвърля постоянно, но хората очакват този път и се надявам Вие да проследите и тази процедура да бъде завършена точно тази година. Благодаря.

Аз, как да кажа, по-положителен, позитивен отговор за даден район и за даден път досега в парламентарна зала не съм давал, тъй като, споменах, имаме рехабилитирана отсечка. Имаме отсечка, само че на територията на област Разград, между Търговище и Разград, след

бяха подготвени банкети, беше почистена храстовата растителност, беше извършена подготовка след изготвяне на технологичния проект, който в момента колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ разработват, да се премине към текущ ремонт в тези 9 км 100 м, които ще останат единствените с неосигурено европейско, споменах откъде сме осигурили или ще осигурим, респективно,

но, повярвайте – не просто повярвайте, успокойте във Вашите приемни жителите на общините Кубрат и Тутракан, това е по-скоро в Разградска област, в община Тутракан, че пътят ще бъде рехабилитиран и то основно. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към втория въпрос от народния представител Антон Кутев и народния представител Стоян Мирчев относно строителство на втори Дунав мост при Русе и отваряне на два сухопътни пропускателни пункта. Заповядайте, господин Мирчев. Уважаеми господин Министър, само една скоба ще отворя – обвинението не беше към Вас, а просто това е път, който се отлага вече години и там положението е страшно. Наистина е като лунен пейзаж, иначе – за усилията, разбрах. Относно втория въпрос – на среща между премиера на Румъния Сорин Гриндяну и министър Захариева, е обсъждано изграждането на втори мост на Дунав при Русе, както и пускането в експлоатация на два нови пропускателни пункта на сухопътната граница, които са готови. Въпросът ми е: от 1996 г. се водят разговори за създаване на Дунав мост и при Силистра. Актуалният документ за двете държави е Меморандум за разбирателство, подписан в 2014 г. Съгласно този документ двете държави дават приоритет на два моста, като нови транспортни връзки – единият е при Никопол, другият е при Силистра. От гледна точка на практическата реализация на идеята за нови мостове най-важен и незаобиколим момент е подписването на спогодба между двете държави. За тази цел трябва да се извърши сериозен процес на документиране.

поредица от заседания на въпросната работна група, за която споменах, че трябва да е създадена, на които да бъдат изчистени всички моменти между двете държави. Друго важно нещо за създаването на мост над река Дунав при Силистра е, че от българска страна не се оценява факта, че такъв мост на практика може да направи пристанище Варна важна входна артерия за Югоизточна Европа и за Централна Европа. Досега се оценява само връзката Лесово и Силистра, като транспортен коридор. В тази връзка, с осъзнатата нужда от засилване на инфраструктурна свързаност между двете държави и проектите за изграждане на Дунав мост край Силистра, както изграденото КПП при община Кайнарджа, моля да ни отговорите: на какъв етап на реализация е проектът за Дунав мост – Силистра, и пускането на въпросния ГКПП при Кайнарджа? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Мирчев. За отговор, господин Министър, заповядайте.

на подобряването на мобилността и свързаността в региона. Развитието на транспортната инфраструктура по Трансевропейски транспортен коридор № 7, а именно река Дунав, е една от целите на Дунавската стратегия, като конкретни усилия са насочени към подобрението на устойчивите видове транспорт. Приоритетна област №1 на Плана за действие за осъществяване на Стратегията е формулирана като „Подобряване на мобилността и интермодалността”. Изграждането на мостове над река Дунав е сред основните форми за постигане на стратегическите цели по тази приоритетна област. тази връзка между правителствата на България и Румъния, както споменахте, има подписан Меморандум за разбирателство за подобряване на корабоплаването в общия участък на река Дунав. Една от заложените в този Меморандум мерки е проучване на възможността за изграждане на нови мостови връзки между България и Румъния.

и Силистра – Кълъраш. Като продължение на този първи етап от предпроектните проучвания, през месец октомври 2014 г. между правителствата на България и Румъния е подписан Меморандум за разбирателство, с който се създава Българско-румънска работна група по въпросите на транспортната инфраструктура. Тази група координира дейностите по преглеждане, актуализация и при необходимост извършване на проектни проучвания, оценяване на необходимите инвестиции, както и идентифициране на източници за финансиране, относно изграждането на нови мостови съоръжения над река Дунав при Силистра – Кълъраш и Никопол – Турну Мъгуреле. За изграждането на тези съоръжения е необходим значителен финансов ресурс. Ограниченият бюджет на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния – България“ не позволява финансиране на съвместни проекти и дейности, свързани с горецитираните съоръжения. Реализацията им би могла да бъде осигурена след задълбочен икономически анализ, постигане на консенсус между България и Румъния за постигане на комплексната ефективност, като източници на финансиране ще се търсят по трансгранични програми, както и чрез публично-частно партньорство.

е отложено във връзка с необходимостта от финализиране на съответните съгласувателни процедури от румънска страна. Ние сме готови с устройствените проекти, с общите устройствени планове за съответните площадки, инфраструктурата, линейната е изградена, и двата гранични контролно-пропускателни пункта са построени, споменах, и завършени още през 2014 г., но не са функциониращи поради изискване за налагащи се промени, а именно съответствие с определени правни стандарти от румънска страна. Подчертавам за втори път. Комитетът за наблюдение на Програмата прие Решение № 98/02.02.2017 г., с което в срок до 31 декември 2018 г., в края на следващата година, водещите партньори трябва да представят доказателства, че проектите са функциониращи, да докажат устойчивостта на проектите, в противен случай средствата, платени по проектите, следва да се възстановят на Европейската комисия. От румънска страна имаме уверението, че местните съвети на Липница и Добромир са приели решения за финализиране на необходимите процедурни изменения с цел пускане в експлоатация на граничните съоръжения.

Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Прочетохте голяма част от хронологията. Хронологията наистина е дълга, тя започва още 1996 г. Аз разбирам, че трябва да се оцени устойчивостта на Проекта, да се направят анализи, да се намери финансиране, разбирам, че за граничния контролно- пропускателен пункт от от румънска страна е отложено отварянето му, но в изложението на въпроса си споменах, че трябва вече да има създадена работна група. Точно на такава работна група – между двете страни, задачата е да разрешава такъв тип проблеми. За това моят въпрос е – защото без да започне работа тази работна група, то говоренето за Дунав мост и отварянето на контролно пропускателния пункт просто са общи приказки. Затова имам конкретни, уточняващи въпроси: има ли определен състав на българо-румънската работна група по въпросите на транспортната инфраструктура? Има ли изготвени правила за работата и графика на срещата на работната група? Има ли проведени заседания въобще на тази работна група? МРРБ разглежда ли като приоритет връзката на моста Силистра – Кълъраш и пристанище Варна? Ще Ви кажа защо е много важно за региона

Тенденциите там са много негативни: демографската катастрофа е с изразени огромни размери, безработицата е голяма, най-нисък коефициент на заетост, най-нисък брутен вътрешен продукт, липса на публични частни инвестиции и инвеститори. Всичко това води до обезлюдяване с две хиляди човека на ден въпросът ми е много важен – за моста, защото този мост ще е глътка въздух за икономиката и за хората там, защото Силистра е транспортно изолирана в най-североизточния край на България и тази изолираност й пречи, и създава огромни дисбаланси между териториите за цялата страна. Приключвам. Затова, господин Министър, моля Ви, отговорете ми на въпросите, които зададох за тази работна група и, ако до момента не е имала заседания,

за дуплика. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, господа народни представители! Ако не бъркам процедурата по въпроса с реплика, а не с доуточняващи въпроси, мисля, че това е характерно за питането, но това е между другото. Аз ще отговоря все пак на така поставените доуточняващи въпроси.

И правилно отчетохте и разбрахте от отговора на въпроса, че наистина вината в случая не е българска, тъй като от наша страна всичко е организирано, уредено, точките за пресичане за изграждането на ГКПП-та са уточнени, и въпрос на форсиране

Ако трябва да съм честен, Вие сгрешихте относно даването на информация за социално-икономическите характеристики на областите в България, но Силистра не изостава в степен, в която – и не е като

Тоест, самото изграждане на мостово съоръжение над река Дунав не решава проблема със социално-икономическото развитие, ако не бъде осигурен адекватен хинтерланд – да го нарека малко по-общо, или малко по-необщо, адекватна свързаност на моста с останалата част на републиканската пътна мрежа.

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно финансовото състояние на ВиК – Шумен. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, един дългоочакван въпрос. Темата, която днес ще развия, предполагам касае не само шуменското ВиК, но и ВиК в други части на страната, където има консолидирани ВиК асоциации. Най-вече нас ни интересува една тема, която в последните месеци гражданите на област Шумен се интересуват и касае финансовото състояние на ВиК – Шумен и обвързаната с това цена на питейната вода. Вие знаете и сте в течение, че тук само преди седмица имаше сесия на Общинския съвет в Шумен, където беше отложено бъдещо заседание на Асоциацията по ВиК в Шумен, като основният въпрос, основният проблем е бизнес планът на ВиК дружеството. И един особено важен елемент от него – предлаганата цена на водата е от 3,26 лв., такава някаква цена, каквато няма никъде в България и не се очаква да има. (Реплика.) Колегите ме апострофират за Добрич, но там ситуацията е коренно различна. Аз желая тук, от тази трибуна, Вие да ни запознаете с актуалната ситуация и най-вече да ни отговорите на следния въпрос: какво е финансовото състояние на ВиК – Шумен за 2016 г.? На какво се дължи това?

и най-вече такива, финансирани по оперативни програми? Защото предложеният бизнес план на вниманието на гражданите на област Шумен е свързан единствено с ремонтни дейности и това също буди недоумение.

Въпреки че общият размер на приходи бележи увеличение за 2016 г. с 1 млн. 841 хил. лв., дружеството е в нестабилно финансово състояние. Това, което и Вие, и ние, отчитаме – за 2015 г. завършва с 317 хил. лв. балансова загуба, а за 2016 г. нараства малко с над 1 млн. 200 хил. лв. Причините за това състояние са комплексни и включват: На първо място, загуби на вода, които са значително по-високи по-средните за отрасъла. второ място, отписани несъбираеми вземания и такива с изтекъл давностен срок в размер на почти 300 хил. лв. за 2016 г. На трето място, ниският коефициент на събираемост на вземанията, който бележи намаление спрямо предходната година. четвърто място, увеличени разходи за оперативна дейност, като най-голям дял имат тези за електроенергия – знаете една не малка част от населените места, в които оперира ВиК – Шумен се възстановяват чрез помпене метод. На пето място, отписани от баланса на дружеството публични активи, а именно ВиК системи и съоръжения публична държавна собственост и публично общинска собственост на обща стойност почти 12 млн. лв. съгласно, знаете, Закона за водите

и предоставяне на услуги на населението на обособената територия срещу заплащане. Съгласно 15-годишния договор задължителното минимално ниво на инвестициите, което дружеството следва да извърши за целия период е в общ размер от 9 млн. 269 хил. лева. През 2016 г. в КЕВР, „Комисията по енергийно и водно регулиране“, е внесен бизнес-планът за развитие на дейността на „ВиК Шумен“ като ВиК оператор за регулаторния период 2017-2021 г. В него се предвиждат комплекс от мерки и действия за подобряване ефективността на дружеството като основните от тях са: плавно увеличаване на цените на предоставяните ВиК услуги, което е съобразено с критерия на социалната поносимост на населението, намален е отчетът на 2,5% през 2015 г. от доходите на домакинствата в съответната обособена територия, намаляването на търговските загуби чрез подобряване качеството и контрола при отчитането на водомерите на потребителите, прекъсване на неизползваеми клонове от ВиК мрежата и домови отклонения, които са предпоставка за нерегламентирано ползване на вода. Разбира се, ред други мерки. В бизнес-плана са заложени и мерки за повишаване на текущата събираемост, както и мерки за повишаване събираемостта на просрочените вземания. Прогнозата е просрочените вземания над 90 дни да намалеят и те да станат около 30% от общия им размер в рамките на на изпълнение на бизнес-плана. Очакваме с изпълнението на този бизнес-план Дружеството да стабилизира финансовото си състояние и да повиши качеството и ефективността на предоставената ВиК услуга и, разбира се, да генерира необходимите парични потоци за осъществяване на инвестиционната си програма,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, честно да Ви кажа изнесените данни от Вас са повече от притеснителни, защото това, което тук произнесохте като цифри ми говори буквално за де капитализация на дружеството. Всички тук присъстващи и зрителите, и тези, които са ме занимавали с тази тема знаят какво означава това – де капитализация на дружеството. Особено силно впечатление прави фактът, за размерите на загубата между 2015 г. и 2016 г. Единственият извод, който аз мога да направя и не само аз, а и всички, които се интересуват е, че тук имаме живо доказателство за изключително лош мениджмънт на ВиК дружеството. аз наистина ще Ви моля когато следващия път пратите своя заместник-министър да убеждава общинските съветници, той да не идва с ултиматум, а да идва с решение на проблема, защото поведението на госпожа Крумова е меко казано е било скандално в сесия на залата. Ще Ви моля тук ако, разбира се, имате волята и желанието да поемете един ангажимент в най-кратък срок на това ВиК дружество да бъде направен изключително сериозен одит, с всички детайли, за да може да се намери действително една правилна формула за излизане от тази ситуация, включително, ако е необходимо да се смени и мениджмънта на дружеството, пак да се върна на старото си изложение, тази фрапираща разлика между загубите за едната година и за следващата, до голяма степен, очевидно от Вашето изложение, се дължи именно на неспособност да се работи в това дружество. Още повече, че аз ще Ви запозная в най-скоро време и предполагам прокуратурата с данни, с които аз съм се сдобил за нарушение при отчитането на водомерите и буквално за кражбите там, което със сигурност ощетява както потребителите, така и самото ВиК дружество. Разбирате, че в такава ситуация много е трудно да допуснем цена от 3 лв. и 26 лв. Още повече аз не чух от Вашия отговор това дали ще се отрази ако продължава с тези темпове да се трупат загуби на бъдещите инвестиции, свързани с оперативните програми, тоест, дали са поставени под въпрос – пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир „Тича“, които са включени в регионалното пред инвестиционно проучване.

За Ваше успокоение, частично, между другото, одит вече е възложен относно дейността на ВиК – Шумен, респективно и на мениджмънта, ръководният състав на ВиК Шумен и то не само по линия на сигнала, който беше констатиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – там ще имаме втора проверка респективно, за цялостната дейност и състояние на ВиК оператора. Относно поведението на зам.-министър Крумова

с град Шумен и, разбира се, не на последно място цената на водата – също сериозен проблем, но всички трябва да си дадем една ясна сметка, че реализирането на бъдещи европейски проекти с европейско, респективно национално финансиране, бенефициентите, които ще бъдат ВиК операторите, тоест, търговски дружества ще бъде свързано със съфинансиране на тези проекти от страна на самите дружества. Съфинансирането на тези проекти в размер, примерно 15 – 16%, каквито и индикатори да бъдат заложени на база на разработените финансови и икономически анализи – анализи, разходи и ползи ще трябва да дойде от приходите от дейността на съответното дружество. Вие сте достатъчно интелигентен човек, за да направите сам логиката, на която аз насочвам въпроса. Още веднъж ще повторя одитни ангажименти, одитни проверки от наша страна – да. Благодаря и за това, че ме информирахте конкретно, но ако трябва да върнем времето малко назад – Вие знаете откъде започнаха финансовите проблеми на дружеството. Имаме един договор от 2013 г., знаете за стойност над 5 млн. 170 хил. лв. „СМ Секси Европа“, гр. Казанлък, финансово необезпечени ангажименти и поемане назад в годините. Винаги съм твърдял, че в онези ВиК дружества, може би и колегата Генов ще потвърди, където имаме чести смени на ръководния състав поради субективни причини – там и финансовите и икономически показатели, а и експлоатационните характеристики на дружествата са наистина доста по-слаби от останалите, което се отразява и върху капитализацията на тези дружества, върху финансовото им състояние и върху оперативната им дейност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Манол Трифонов Генов, относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км отсечка от път ІІІ 804 Поповица – Асеновград и мостово съоръжение при километър 0 189. Заповядайте, господин Генов да развиете въпроса си. Моят въпрос е относно състоянието на пътното платно след рехабилитация на 20-километрова отсечка от път ІІІ 804 Поповица Асеновград и мостово съоръжение при километър Уважаеми господин Министър, вече сме свидетели на засилен автомобилен трафик по пътищата на страната до морските курорти на Черноморието. Безспорен факт е, при критичното състояние на много от транспортните артерии в страната, при това положение, рискът за сигурността на пътуващите из страната и опасните условия по републиканската пътна мрежа е повече от явен. Преди по-малко от една година от тази трибуна алармирах за пренебрежителното отношение към състоянието на части от републиканските трасета и откровено лишаване на българските данъкоплатци от право на безопасно придвижване. Характерен пример за това е състоянието на мостово съоръжение при километър от цитирания път. Два пъти съм задавал този въпрос на Вашия предшественик госпожа Лиляна Павлова. Най-напред бе обещана реконструкция на моста. След направена конструктивна експертиза стана ясно, че състоянието му не позволява укрепване и реконструкция. Второто обещание, беше обещанието за проектиране на нов мост. Уважаеми господин Министър, моят въпрос е следния: кога ще бъде изграден този мост, така необходим за хората, защото той е връзката между много области с автомагистрала „Тракия“ с автомагистрала „Марица“, имайки предвид както казах, и засиления трафик по курортите? И ще бъде ли поне в момента обезопасен, защото – минете и изпратете някой да види – няма мантела, няма асфалт, минеш ли с повече от 40 км, може гърнето на ауспуха да ти остане там. Просто е смешно една малка отсечка от 50 – 60 м, вярно, че е свързана

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Генов, дано не са само народните представители от района като недостатъчно настойчиви може би в исканията и в аргументацията на тезите си. Аз съм между другото изключително щастлив – забелязвам тенденция, че голяма част от въпросите на парламентарната Ви група следва логиката на действията, които вече предприемаме, или сме предприели в Министерството.

Отсечката е ремонтиране чрез студено рециклиране, съвременна технология за ремонт на пътните настилки, позволяваща ефективно, екологично изпълнение чрез използване на пластове от съществуващата настилка. Положен е неплътен – 6 см, и плътен – 4 см асфалтобетон. Направени са нови земни окопи. Съществуващите водостоци са почистени и са изградени нови. Шахтите са отпушени и са повдигнати до ниво настилка. Вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и ограничителните системи са възстановени. Експлоатационните и носимоспособността на настилката са възстановени, отводняването на пътя е подобрено и към момента – скромна констатация, участъкът е в много добро състояние. Разбира се, остава проблемът със съоръжението, за което Вие споменахте. Състоянието на мостовото съоръжение на път ІІІ-804 при км от 0 до 189 м над река Черкезица следствие на многогодишната му експлоатация е силно влошено и не подлежи на ремонтно-възстановителни дейности по линия на текущото поддържане. Това е много важно да разберем всички, тъй като тук имаме съответно конструктивни дефекти, тук имаме необходимост от проектиране, респективно възлагане не по линия на „Текущи ремонти и поддръжка“, а на строително-монтажни ремонтни дейности с нова процедура. За осигуряване на безопасността на пътуващите, съоръжението е обезопасено със стоманена предпазна ограда – палиативно временно решение. Взето е решение за изграждане на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващото. За обекта вече има изготвен технически проект, като от бюджета на Програма „Ново строителство“ на АПИ за 2017 г., преди няколко дни успяхме да осигурим близо 600 хил. лв. с ДДС за възлагане на ремонт на съоръжението, за което стана въпрос. Подготвя се тръжната документация за провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител за строителството и за

Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика. Господин Генов, заповядайте. Аз Ви благодаря за отговора. Моят въпрос не е от скоро. От доста време е, така че едното дали следва другото няма значение. Въпросът е да се свърши работа на хората и те да останат доволни.

и аз ще бъда изключително прецизен по отношение на Вашите обещания. Благодаря за положените усилия от името на избирателите, защото те са на всички живеещи в района и техните очаквания за това съоръжение бяха изключително големи. Имаше протести във времето преди години. Не само аз, а и те ще следят това как, какво се случва и кога ще бъде завършено това съоръжение.

граница на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък. В републиканския път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос, уважаеми господин Министър, е в много лошо експлоатационно състояние. Налице е амортизирана, износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с многобройни пропаднали участъци от настилката. Налице е необходимост от спешно, неотложно възстановяване на гореописания пътен участък. Пътят Провадия – Дъскотна – Айтос, е с много лошо и с много интензивно движение поради факта, че същият се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на община Руен и община Айтос, и не само. Недостатъчната техническо-експлоатационна поддържка през последните години от страна на АПИ на пътното платно и прилежащи банкети от отводнителни канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглеждания пътен участък, което е предпоставка за ПТП. При 56-ти километър на участък III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос, се намира скален тунел, който е много опасен и следва спешно да се подобри техническо-експлоатационното състояние на съоръжението, като тунелът е изключително тесен и разминаването на превозни средства е невъзможно. Тунелът е дълъг 16 м, изсечени в скала преди близо век и никога не е ремонтиран основно. Съоръжението се намира между две села и местните жители са притеснени от моментното му незадоволително състояние. В началото на текущата година бяха предприети крайно недостатъчни мерки за обезопасяването на съоръжението, като се извърши обрушване на тунела, монтиране на обезопасителни мрежи и други дейности. Необходимо е да се извърши основен ремонт на тунела, като се предвиди уширяване на тунела хидроизолации и нова настилка.

още преди няколко месеца, и да се планира рехабилитацията на отсечката през следващите години. За основния ремонт на участъка има изготвен технически проект, тоест имаме проектна готовност, включващ извършването на ремонт на скалния тунел, за който споменахте при километър 56-ти, както следва: Осигуряване на необходимия габарит на тунелното съоръжение и тунелното сечение посредством контролирани взривни работи, които да оформят необходимия профил през скалния масив, и трайно укрепване на откоса посредством непрекъснато анкериране на ската по цялата му дължина и височина. Проектната разработка предвижда и укрепване на ската преди и след тунела посредством монолитна стоманобетонова конструкция тип полутунел. Агенция „Пътна инфраструктура“ се стреми да поддържа третокласния път в добро експлоатационно състояние. През 2016 г. съобразно средствата по Програма „Текущ ремонт и поддържане“ са извършени видове работи на обща стойност 105 хил. лв. В участъка от километър 51 до 73 по Аварийна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2016 г. са изпълнени 10 броя бетонови подпорни стени с обща дължина 912 м. Тези стени са изградени за предотвратяване свличането на скални и земни маси на пътната настилка при поройни дъждове. Общата стойност на договора за инженеринг е близо 1 млн. 500 хил. лв. с ДДС. С изпълнението на стените се увеличи безопасността на движение на моторните превозни средства през Айтоския проход и се улесни поддържането на пътя в посочения участък. Към момента, съгласно одобрените бюджетни средства по Програма „Текущ ремонт и поддържане“ – за съжаление, това са възможностите, с които разполагаме към настоящия момент, е извършено изкърпване на настилката на обща стойност 67 202 лв. с ДДС. През месец юни предстои да бъде изпълнено студено изкърпване на част от настилката. През месец февруари тази година специализирана комисия е извършила оглед на скалния тунел на път IIІ-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ при 56-ти километър с цел проверка и оценка за установяване на състоянието на съоръжението и предприемане на краткосрочни и дългосрочни мероприятия за подобряване на технико-експлоатационното му състояние.

експлоатационното състояние на път „Провадия – Дъскотино – Айтос“, над 1 млн. 652 хил. лв. с ДДС, включително и аварийни дейности, което представлява значителен финансов ресурс единствено и само от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. За увеличаване на средствата, които се реинвестират в пътната инфраструктура и за повишаване на пътната безопасност, нашето правителство, знаете, почти на всеки въпрос, касаещ републиканската инфраструктура – аз отговарям, като основен приоритет в програмата си, е въвеждането на смесената система – електронната винетка за леки и тол такси за тежкотоварни автомобили над три тона и половина. С това ще се повиши събираемостта на средствата за пътища до почти 1 млрд. лв. В момента държавата събира и реинвестира едва 300 млн. лв., които са крайно недостатъчни за поддържането в

Имайте предвид, че в момента има спешна нужда от ремонт на този пътен участък, който е 31 км, и всяко едно отлагане на ремонта, на рехабилитацията на този пътен участък във времето носи риск за здравето на ползвателите на този участък. Държа да отбележа, че 27 от общо 40 на брой населени места, само в община Руен този път се явява главна артерия и се ползва интензивно от жителите на тези населени места и не само – ползва се от леки и тежкотоварни автомобили, които пътуват

Знаете, нормалната икономическа логика е, че човек харчи толкова, колкото изкарва. Аз споменах – 320 милиона са ни приходите от винетки, 320 милиона отиват за пътна поддръжка, за пътна безопасност, за зимно поддържане, за аварийни ремонти.

смесеният модел на таксуване – електронни винетки за леките автомобили и тол такси за тежкотоварните автомобили. Тогава ще имаме достатъчно финансов ресурс за за качествената поддръжка и пълната рехабилитация. Наистина е ключова, аз не отричам, че това е ключова отсечка, аз също я използвам често, пътувайки за Варна, особено, тъй като Котленският проход, например, е доста по-натоварен с тежкотоварни автомобили. Минавам също през Айтоския проход. Наистина функционалното състояние на пътя е тежко и ангажиментът, който трябва и можем да поемем, обективният ангажимент, е именно въвеждането тол таксата максимално бързо той ще бъде цялостно отремонтиран. Към момента, дейностите които споменавам, са или аварийни ремонти, свързани с осигуряване на нормалното преминаване през част от населените места, знаете, укрепихме свлачището, за което споменах, те са няколко свлачища

това е въпрос на аргументация и на правителството, а не въпрос на някаква догматична позиция. Благодаря също. Следващият въпрос е от народните представители въпрос е от народните представители Николай Георгиев Иванов и Иван Киров Генов, относно ремонт на републикански път ІІ-11, участък обходен път на Козлодуй. Кой ще развие въпроса? Заповядайте, господин Генов.

Доживяхме нашият въпрос да дойде на дневен ред, въпреки че той се поставя тук не за първи път. Искрено се надявам да го поставяме за последен, защото става въпрос за един много важен участък, който е свързан не само с безопасното движение на нашите работници от града Козлодуй и от региона, работещи в Централата, но тук става въпрос и за безопасност. Става въпрос за път, който трябва да обезпечава евакуацията на населението в случай на аварийна ситуация. Такива аварийни планове има, всяка една атомна централа има авариен план за евакуация на населението и в този план е включено, че пътища за евакуацията трябва да се поддържат в много добро състояние.

ремонт на пътя, за рехабилитация през 2016 г. , след това – 2016 г. се дава обещание за 2017 г. Все още нищо не се случва. Напротив, по-лошо състояние на този път, откакто аз живея в този град, не е имало. В момента има участъци на околовръстния път на Козлодуй, около 20 – 30 м, които вече са като гробища и там почти не може да се минава.

рехабилитацията ще бъде факт, за да може хората да пътуват безопасно и евакуационните

Уважаеми господин Генов, участъкът на обходен път Козлодуй е част от републиканския път ІІ-11, граница област Монтана, Оряхово, с границата на област Плевен. Рехабилитацията на участъка от път ІІ-11 Козлодуй – Хърлец,

Проектът ще се реализира на площадка „Радиана“, която е собственост на държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и е разположена върху вътрешно заводски път на АЕЦ „Козлодуй“ и път ІІ-11, за който споменах.

Проектът има одобрено финансиране в рамките на Грантово споразумение 035 между Европейската банка за възстановяване и развитие и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Към момента е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Строителството на обекта е предвидено да стартира през настоящата 2017 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ води активна кореспонденция за рехабилитацията на пътния участък, за който Вие задавате Вашия въпрос, с Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, община Козлодуй и Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2014 г., за да окаже необходимата техническа помощ при подготовка на проектното предложение и Проекта от гледна точка на устройствени процедури. Във връзка с реализацията на Проекта за национално хранилище Агенция „Пътна инфраструктура“ е осигурила необходимото съдействие, като е предоставила всички необходими материали за изработване на техническия проект, а именно: - утвърдено задание за проектиране на технически проект за основен ремонт

който следва да бъде актуализиран в съответствие с изискванията на заданието за проектиране. Предоставени са изходни данни за изготвяне на проект за ремонт и таблица за средноденонощна и годишна интензивност на автомобилното движение за 2015 г. и прогноза до 2030 г. на допълнителен пункт в този участък. Тоест резюмирам отговора на въпроса

от Вашите думи – можем да се надяваме, че това е последното питане по въпроса. Дано не се окаже предпоследно, защото обходният път защото обходният път на Козлодуй няма и връзка с пътя Козлодуй – Лом, той не е довършен. Там има около километър и половина черен път – просто е такъв от години. Ако говорим за тол системи, АЕЦ „Козлодуй“ отдавна е в собствена тол система, защото е един от най-големите данъкоплатци в България и всяка година по различни направления внася в бюджета на страната около 400 млн. лв. Всяка година! Сега се оказва, че сме обезпечили средства от фонд „Козлодуй“

Искрено се надявам, че това ще стане. Разчитам, че това е последният въпрос по този повод. Благодаря

Благодаря. Въпросът ми е относно крайно тежкото аварийно състояние на третокласния път 5509 Свиленград – Райкова могила – Щит – Пашово – Сладун Маточина. Уважаеми господин Министър, този републикански път обслужва осем села с население около 1200 човека. Изключително е затруднено автобусното движение, както и обслужването от страна на Бърза помощ. Пътят е от изключителна важност и за държавната ни граница, тъй като служителите на Гранична полиция не могат да изпълняват своевременно своите задължения, с необходимата бързина. Затруднено е развитието на земеделието в района, което е основен поминък. В близост до селата Михалич и Маточина се намират едни от най-значимите туристически обекти. На територията на община Свиленград – средновековната кула при село Маточина, скални църкви и други, долмен близо до село Студена. Тези туристически обекти от национално значение

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Динков! Третокласният път III-5509 Свиленград – Райкова могила – Щит – Пашово – Сладун – Варник – Маточина в по-голяма си част е в изключително тежко техническо състояние, с множество повреди, деформация на настилката, на места с тесен широчинен габарит. По пътя са изградени пет големи съоръжения, четири от които са с тесен широчинен габарит. Основен ремонт не е изпълняван от 1984 г. – 33 години. За подобряване на технико-експлоатационните параметри на пътя могат да се използват два подхода: Предприемане на мерки в краткосрочен план, извършване на превантивен ремонт. По експертна оценка на този вид дейност, са необходими около 12 млн. лв. с ДДС. Вторият подход – предприемане на мерки в дългосрочен план, извършване на рехабилитация, реконструкция, при което ще се подобрят и геометричните характеристики на трасето на трасето – деформирани, неефективно проектирани преди 33 години. В този случай следва да се изготви технически проект и да се проведе процедура за избор на изпълнител. Ориентировъчните финансови средства по установени показатели за извършване на този вид ремонт са в размер на почти 30 млн. лв. Междувременно с оглед решаване непосредствени проблеми на пътната безопасност и осигуряване нормалната проходимост на пътя се възлагат частични ремонти в рамките на Програма „Текущ ремонт и поддържане“ на АПИ, като през 2015 – 2016 г. са изпълнени асфалтови работи, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне на обща стойност над 150 хил. лв. с ДДС. През май тази година е извършено попълване на банкета на третокласния път. През август тази година се предвижда изпълнение на асфалтови дейности на стойност около 50 хил. лв. с ДДС. Разбира се, търсят се възможности за осигуряване на средства, включително и целево финансиране. При наличието на финансов ресурс Агенция „Пътна инфраструктура“ има готовност за предприемане на съответните действия по един от двата варианта. Всички ние трябва да си дадем ясна сметка – споменах годишен бюджет на Агенцията от 300 млн. лв., 30 млн. лв. за основен ремонт на пътя – една десета от целия бюджет на Агенцията, която не е единствено и само за рехабилитация на отделни пътни отсечки. Така че всички заедно трябва да преценим и да си зададем ясно въпроса, пък може би сами да си отговорим – не аз от тази висока трибуна: как трябва да прогнозираме поддържането, новото строителство, рехабилитацията на пътната инфраструктура, как трябва да осигуряваме нейната безопасност по линия на хоризонтална, на вертикална маркировка, на по-добри пътни характеристики и респективно какви са социално-икономическият и демографският ефект след реализирането на подобни инвестиции? Няма отново да прехвърлям темата за тол такси. На предишния въпрос господин Генов малко несправедливо ме обвини, да не му говоря пак за тол такси, аз не споменах тол такси по предишния въпрос, тъй като сме осигурили по линия на европейско финансиране необходимия ресурс за обхода на Козлодуй, в случая – без въвеждането на тол такса. С ръка на сърцето мога да Ви отговоря, че трайно решаване на проблема

но се надявам все пак да бъдат положени достатъчно усилия пътят да бъде изкърпен и да бъде що-годе проходим, тъй като трябва да бъдем отговорни пред населението в този граничен район. Искам да Ви насоча вниманието към нещо специфично – този път беше разрушен във връзка с извозването на инертни материали за изграждането на подхода ГКПП „Капитан Андреево”, а така също и за изграждането на пътя до оградата, която се строеше с Република Турция. Имам един отговор при мен от Министерството, където е написано, че след въвеждането в експлоатация на ГКПП „Капитан Андреево” ще бъдат предприети мерки фирмата, която е извозвала строителните материали, да помогне за това пътят да бъде приведен в състояние така, че хората да могат да се движат спокойно.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

пълната рехабилитация на пътя с въвеждането на тол таксите. Ако знаете, че тол таксите няма да бъдат въведени, кажете ми, да не полагаме тези усилия да ги въведем, тъй като наистина при сегашния при сегашния ресурс, който генерира пътния сектор, необходимостта не само в Хасковска област, а във всички 28 области в страната – хайде 27, София да я изключим настрана, са изключително големи. Във всяка една област мога да посоча поне по три

малко прагматични и да осъзнаем за това кратко време, тези няколко месеца, в които заложихме – не, че преди не е поставен като приоритет, но заложихме като основен приоритет в пътния сектор именно въвеждането на системата за толтаксуване на тежкотоварния трафик, който именно Вие споменахте, че е основната причина за разрушаването на асфалтовата настилка по съществуващия третокласен път. Ами, какъв по-справедлив модел има от таксуването в по-голяма степен на тежкотоварния трафик на база на принципа: „Който амортизира, който руши – той ще плаща повече!” – на база на тонажа и изминатите километри.

Иначе да, текущ ремонт и превантивното му поддържане, доколкото – отново повтарям, бюджетът на Агенцията позволява, споменах какви суми ще отделим тази година за закърпване на настилката в най-тежките участъци, но това не са палеативни мерки. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. С Вашата дуплика изтече и времето за днешния парламентарен контрол. Закривам днешното парламентарно заседание. Следващото заседание на Народното събрание ще бъде на 12 юли 2017 г., редовно заседание, от 9.00 ч. сутринта. Закривам заседанието.